шановні представники засобів масової інформації! Я радий вас всіх сьогодні бачити. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до реєстрації.

Шановні колеги, поки ще підходять народні депутати України, я, з вашого дозволу, хотів би привітати двох наших колег. Сьогодні день народження у Маргарити Віталіївни Шол. І Дмитро Андрійович Наталуха, я щось його не бачу, але ми йому перекажемо вітання. (Оплески) Ну, він іменинник, йому можна запізнитись, мабуть, трошки. Успіхів, досягнень, перемог і завжди руху вперед! Готові реєструватись? Шановні колеги, нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки – це перша кнопка зліва. Прошу не переплутати. Готові? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 249 народних депутатів України. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Тому що нам треба буде проголосувати режим нашої роботи. Я нагадую, що на Погоджувальній раді ми домовились, що продовжуємо працювати в тому режимі, в якому працювали минулого пленарного тижня. А саме: у вівторок та четвер ми працюємо з 10-ї до 12-ї, з 12-ї до 12:30 – перерва, після цього – до третьої години, до 15:00. У середу ми працюємо за звичайним графіком. У п'ятницю ми працюємо: зранку – "година запитань до Уряду", після цього – до 12-ї пленарне засідання, з 12-ї до 12:30 – перерва, далі працюємо до першої, о першій – 30 хвилин на зачитування запитів і після цього 30 хвилин відводиться для "Різного". Це була пропозиція всіх депутатських фракцій та груп. Немає заперечень? Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Готові голосувати? Готові? Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв і повідомлень. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Ще ніколи з часів проголошення незалежності України в цій залі так голосно не зависло слово "зрада", і вперше воно звучить так цинічно і грубо. І це не просто не прихована зрада національних інтересів, бо мова йде про так звану справу "вагнерівців", про професійних вбивць, на руках яких кров українських воїнів, на руках яких кров українських мирних жителів. Внаслідок блискучої операції, яка була проведена українськими спецслужбами, ці професійні вбивці мали опинитися на лаві підсудних і відповідати перед українським і міжнародним законом. на жаль, у владі зірвалася російська консервна банка. І на сьогоднішній момент тільки створення тимчасової слідчої комісії у стінах парламенту може розставити всі крапки над "і". Суспільство не довіряє ні стовідсотковому своєму прокурору, ні друзям, які сьогодні в правоохоронних органах. Тільки тут у Верховній Раді шляхом створення тимчасової слідчої комісії ми можемо отримати всі всі відповіді на запитання. Ще один приклад, який сьогодні надзвичайно турбує суспільство – це є можливість внесення змін в Постанову про місцеві вибори. Шановні "слуги народу", не робіть цього на догоду Кремлю. Не робіть цього всупереч українським інтересам. Тому що це не мир, це капітуляція на умовах Кремля. І тому ми вимагаємо позачергового засідання, закритого засідання Верховної Ради України, на якому ми просимо, щоб Президент України відзвітував про ситуацію на фронті, про стан зовнішньої і внутрішньої політики. Пане Президенте, не ховайтеся, виконайте свій конституційний і політичний обов'язок! Шановні колеги, сьогодні дуже важливо, щоб влада перестала брехати і красти. І для цього не чинила тиск на незалежні органи масової інформації. Ми ще раз вас закликаємо – припиніть тиск на телеканал "Прямий". Припиніть відбирання ліцензії у цього телеканалу. Шановні колеги, завтра відбудеться велике зібрання підприємців, які будуть відстоювати свої права. Ми вимагаємо: не вбивайте економіку, не вбивайте підприємців. Поверніть, будь ласка, підприємцям ті права, які ви у них забрали в цій сесійній залі, тому що бізнес сьогодні знаходиться на грані виживання. Ці питання – це питання номер один, які повинен розглянути український парламент. Слово надається народному депутату Полякову Антону Едуардовичу. Батенко Тарас Іванович, будь ласка, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги, шановні друзі! Ми нагадуємо про те, що 13 вересня Україна вшановувала скорботний день пам'яті українців. В цей день ми пам'ятали і згадували жертв, українців, які стали жертвами примусового виселення з українських етнічних територій Польщі – це з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Але що не менш важливо, депутатська група "Партія "За майбутнє" закликає невідкладно винести в сесійний зал та розглянути проект Закону про визнання депортованими громадян України, які були примусово виселені з території Республіки Польща. Жертв операції "Вісла" стає все менше і наш державний обов'язок пам'ятати про них і надати їм гідну підтримку. Друзі, ми так само хочемо звернути увагу на те, що складному бюджетному процесі, в який ми сьогодні вступаємо, ми повинні пам'ятати про незахищених українців, які займаються підприємницькою діяльністю. Це десятки тисяч ФОПів, які сьогодні є по Україні і які відчувають фіскальний тиск. Тому з метою зняття напруги в суспільстві та сприяння розвитку малого підприємництва, ми закликаємо сесійний зал, Голову парламенту, всіх представників фракцій, розглянути на профільному комітеті спершу, а потім в сесійній залі, законопроекти 3853-1, 3853-2, а також 3993 щодо зменшення фіскальних перешкод для діяльності малого бізнесу. Завтра представники ФОПів будуть під стінами парламенту, ми будемо чути їхні вимоги. І саме головне, щоби парламент почув і пішов їм на підтримку. Запровадження в турборежимі монобільшістю реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого бізнесу, всупереч заявам влади, замість сприяти виведенню бізнесу з тіні, по факту навпаки призводять лише до еміграції бізнесу з Україні та подальшої тінізації ведення підприємницької діяльності. Тому ми закликаємо невідкладно розглянути ці законопроекти. І бюджет. Гігантський дефіцит бюджету в 270 мільярдів, це 6 При прийнятних нормальних умовах – 3 відсотки ВВП. Якщо ми не покладемо край високій корупції, наших простих громадян чекають ще важчі часи і середній клас і бізнес в цілому, ніж ми відчуваємо це сьогодні. І один простий піар, як от "Велике будівництво", нас не врятує. І ще одне. Шановні представники монобільшості і лідери монобільшості, не грайтеся в опитування громадської думки для Центральної виборчої комісії. Хочете проводити референдум? Проводьте референдум. Те що не впихується, не треба впихувати. Тому наша депутатська фракція категорично буде протестувати проти таких спроб маніпуляцій громадською свідомістю, громадською думкою. Дякую.

зараз я звертаюсь до вас не, як до представників тієї, чи іншої фракції, не за політичною приналежністю, чи поглядами, я звертаюсь до вас як до громадян України держави Україна. Сьогодні ми знаходимося у важкій економічній ситуації, яку, окрім багатьох чиновників, погіршують розповсюдження коронавірусу та абсолютна тупість уряду, який просто не може керувати країною в такий надскладний період. Ми не можемо сидіти, склавши руки і просто спостерігати за тим, що зараз відбувається, і зобов'язані вже сьогодні, хоч чимось допомогти нашим людям. Тож сьогодні я вийшов до вас з такою пропозицією. На період допоки ситуація не стабілізується, призупинити будь-які виплати за зовнішніми боргами, а вони є безпрецедентними. І звернутися до наших кредиторів з вимогою не вимагати від нас погашення боргів хоча б на той період, поки ми не змінимо уряд і не врятуємо ситуацію. Це вкрай важливо для того, аби наші люди могли хоч якось протриматись. Звертаю вашу увагу на той факт, що в цей складний період уряди багатьох країн світу підтримують своїх громадян грошима. Урядовці роблять все можливе, щоб їх громадяни протримались, змогли вижити. А як ми допомагаємо українському народу, як? Уряд забирає у людей останні гроші і пускає їх на виплату боргів зовнішнім кредиторам. Шановні депутати, я звертаюсь до вас від імені тих, хто сьогодні вже не в змозі прогодувати свої сім'ї. Ми більше не можемо нести на своїх плечах божевільну економічну політику постмайданного періоду. Тож давайте сьогодні, зараз приймемо єдине правильне рішення і дамо людям хоча б рік на те, щоб вони могли прийти до тями, щоб вони могли бодай трішечки піднятися з колін і перестати боятися завтрашнього дня. Якщо ми зупинимо принаймні на один рік виплати по набраними урядом зовнішнім кредитам, то кожній українській сім'ї ми зможемо додати вже сьогодні понад тисячу доларів. Це реально вже зараз. І ще одне. Скандальний закон, який затикатиме рот і медіа все ж таки внесено на розгляд у сесійну залу. А "зелені кнопочки" обіцяли цього не робити. Нагадаю, цей закон має на меті наступне: ви будете вбивати країну, а говори про це нікому не дозволять, ви будете мати право на помилку, а говорити це неможливо. Ви взагалі багато чого обіцяли. Зробіть, бодай що-небудь! Так, ви нас зробили один раз разом, але більше цього не буде Дякую. Шановні колеги! Ви знаєте, нас в країні дві війни: одна – на сході, де хлопці щодня гинуть від рук російських окупантів, а друга – зсередини. І друга війна у нас з корупцією. Я зараз звертаюся до нашої монобільшості, тому що ви знаєте, чому ви прийшли до влади. Ви прийшли до влади, бо вони крали. За вас голосували, тому що вони крали і всі це бачили. Ви обіцяли саджати, нікого не посадили. "Роттердам" закритий. Країна лише на картині сидить. Всі пам'ятають, так, "Справу Свинарчуків"? Так у мене таке враження, що в кожного Президента має бути свій "свинарчук". Але, знаєте, шановна наша монобільшість, ви вже країну в свиноферму перетворюєте. Вибачте, будь ласка, але коли ми бачимо, як у нас люди отримують топові посади: куми, свати, брати, або, якщо ти з кимось на горщику сидів сусідньому в дитсадочку, то ти тепер можеш керувати країною то це те, що вбиває нас зсередини, і це гірше зараз російських окупантів, які стоять на сході. Ви знаєте, ми всі бачили вислови про те, як у нас призначали керівника ТГК. А я вам розкажу ще й інше. Ви знаєте, хто у нас, наприклад, губернатор Вінницької області? Це чоловік вашої депутатки від "Слуги народу". Це, мабуть, дуже велика честь – стати чоловіком і тому стати губернатором. Але, мабуть, мало хто з вас знає, що він був керівником ДУС – Державного управління справами при Порошенкові. І тоді були розслідування по ньому про корупцію, про те, як він сам собі виписав квартиру в Києві на 190 квадратів і приватизував її. І ви тепер цю людину, тих корупціонерів, яких ви мали саджати, зараз назначаєте на топові посади, вони зараз губернатори, вони зараз міністри. Скажіть мені, будь ласка, чи не вважаєте ви, що відповідальність за те, що країну вбивають зсередини, тепер лежить на вас? Ви знаєте, зараз найбільша проблема в тому, що те, що ви робите зсередини, використає Росія. Саме росіяни, розхитуючи зсередини і роблячи країну слабкою, потім скористаються цим і прийдуть до влади. Зараз всі закони, які ви подаєте, або всі рішення судів, які зараз приймаються вашими керованими судами, все робиться для того, щоб Україна втратила безвіз. Ви назначаєте корупціонерів, ви голосуєте закони. Ви зараз маєте своїх вже розенблатів, проти яких люди голосували, які сиділи отам, а тепер сидять тут. Ви знаєте, ми бачили якісь такі слабкі заяви. Але, вибачте, де ваш Генеральний прокурор? Ладно, в них був свій кум, а де ваш Генеральний прокурор з поданням на затримання? Де ця людина, яка має стояти тут, тому що ми всі знімали депутатську недоторканність, і показувати нам, чому ваші депутати, які брали хабарі, зараз мають сидіти вже за ґратами? Якщо ви зараз цього не зробите – ви зсередини знищити країну і сюди прийде Росія, і це буде на ваших руках. Народний депутат Соболєв Сергій Владиславович, фракція Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Шановні колеги, ситуація реально критична. Ви бачите, що в ці дні працівники малого бізнесу, а це майже 5,5 мільйонів працівників в Україні, які не пішли на біржу праці, а які своїми руками створили собі і іншим робочі місця, виходять на акції протесту. Наше недолуге рішення, яке фактично знищує малий бізнес, повинно бути негайно виправлено. У нас залишились лічені місяці. З 1 січня вступає в норму законодавча база, яка фактично зачищає повністю ФОПи. Наша фракція "Батьківщина" вимагає негайно розглянути пакет законів, які внесені в сесійну залу, які знаходяться в профільному комітеті, які вчора акцентували увагу на цьому пакеті законів практично представників всіх фракцій – це закони, які реально допомагають вижити в цих умовах малому бізнесу. Але нас хвилює не лише тільки ця проблема і проблема цих людей. Така сама історія і з великими підприємствами державними. Я вже другий рік піднімаю питання умисного доведення до банкрутства державних портів. Бердянський порт, флагман Азовського моря, який разом з Маріупольським портом змогли наростити під час керівників, нових керівників, в умовах воєнних дій, в умовах обстрілу Маріуполя, в умовах Іловайська і Дебальцевого змогли підняти ці порти, – Ільїн Микола Іванович, який приносив в бюджет разом з колективом півмільярда гривень. Після їх звільнення ці порти доведені "до ручки". Я не хотів би, щоб цей парламент і цей Президент були "могильщиками" українських портів, а саме так це і виглядає. Остання зустріч портовиків в Бердянську, останнє скорочення – 500 чоловік з 800, порт лягає остаточно. І в цей час процвітають комерційні структури, які сидять в офшорних юрисдикціях і не сплачують податки державі Україна, а займаються так званою "перевалкою грузів". У мене велике прохання, якщо ми сьогодні не зрозуміємо, що ті, хто і державні підприємства і великий бізнес, і перш за все малі підприємці, які "несуть золоті яйця", нашими рішеннями будуть знищені, держава буде мати найсерйозніші проблеми в наступному році і так дуже важкому. Я прошу звернути на це увагу. Дякую.

Шановний пане Голово, шановні виборці! Щоденна статистика захворюваності на COVID-19, на жаль, підтверджує сумну статистику і можливість нової хвилі пандемії. Але хотів би озвучити іншу надзвичайно важливу проблему, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною – це сезонні захворювання. Особливо вразливими до інфекційних простудних хвороб залишаються якраз соціальні працівники. Це ті люди, які безпосередньо спілкуються з людьми, спілкуються з населенням і з людьми якраз різних вікових і соціальних груп. Саме соціальні працівники в умовах карантину дбають про те, щоб літні люди, особи з інвалідністю, інші вразливі верстви населення отримували всю необхідну соціальну допомогу. Тому вони, як і медики, у цих надзвичайно складних умовах теж знаходяться на передовій, і ми не повинні про це забувати. За інформацією Держстату кількість працівників, що надають соціальну допомогу, складає 825 тисяч осіб. Наприклад, в Полтавській області кількість штатних соціальних працівників налічує 33 тисячі осіб. У Вінницькій області десь приблизно така ж цифра. Якщо ми говоримо по Закарпаттю, то це 22 тисячі осіб. Ці люди забезпечують доставку продуктів, медикаментів, інших товарів додому літнім людям і особам з інвалідністю і допомагають їм оплачувати рахунки, готувати їжу, практично роблять усю роботу і підтримують їх життєдіяльність. І чи готові будуть соціальні працівники виконувати свою роботу в період сезонних захворювань, залежить якраз від їх здоров'я. Тому основна функція і завдання держави – їх захистити. А самим ефективним методом профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань за інформацією МОЗу є якраз вакцинація. До нашої депутатської групи "Довіра" постійно надходять звернення з різних областей з проханням вжити заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань і провести вакцинацію серед соціальних працівників по всій території України. До мене особисто з цим питанням звернулася керівник департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної адміністрації Людмила Корнієнко. Депутатська група "Довіра" направила відповідне звернення до Кабінету Міністрів з проханням здійснити необхідні протиепідемічні заходи та провести вакцинацію соціальних працівників в областях. Тому хочу закликати Прем'єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль, дати доручення профільному міністерству терміново вжити необхідних заходів, адже сезон захворюваності на грип та ГРВІ вже, на жаль, розпочався. Дякую. Криворучкіна Олена, Кривий Ріг. Шановна президія, шановні колеги, шановний народ України! На разі станом на вчора у Кривому Розі під землею знаходиться близько 200 працівників Криворізького залізорудного комбінату. підтримуємо справедливі вимоги шахтарів щодо підвищення їх заробітної плати і закликаємо до цього власників підприємства. Протягом більш ніж тижня ми з Юрієм Корявченковим спілкувалися як з адміністрацією підприємства, так і з шахтарями як на поверхні, так і під землею у шахті. Тому вважаємо, що ми можемо дати об'єктивну оцінку цим подіям. По-перше, хотілося би акцентувати увагу не лише на мізерній заробітній платі шахтарів, а й на умовах праці, які не відповідають ніяким нормативам. І це питання необхідно вирішувати негайно, адже це життя та здоров'я людей. По-друге, на сьогодні власники підприємства ховаються за спиною від спільноти, ховаються за спиною виконуючого обов'язки голови правління. Ми закликаємо вас вийти на конструктивний діалог з трудовим колективом. І третє. Як не прикро це визнавати, деякі політичні сили, представники яких знаходяться наразі і в залі, і представники яких є на місцях, використовують цю жахливу ситуацію для підняття свого рейтингу, спекулюють на темі протесту та маніпулюють настроями людей. Це ганебно і непристойно. Цього не може бути. Мені хочеться задати питання таким представникам. Чи знаєте ви, які наслідки для життя і здоров'я людей несе таке тривале перебування у шахті? Хіба можна на цьому хайпувати? І дешевий піар, то не для Кривбасу, запам'ятайте. Ми з Юрієм Корявченковим почали, ініціювали діалог між адміністрацією і членами трудового колективу. Декілька днів до цього взагалі були лише взаємні звинувачення. І ми наполягаємо на його продовженні, але в нормальних умовах, без загрози життю і здоров'ю шахтарів. Ще раз підкреслюємо, ми всебічно підтримуємо справедливі вимоги шахтарів. Звертаємось до українських профспілок з проханням використати увесь правовий ресурс можливостей задля вирішення проблем шахтарів Кривбасу…. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги. Запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали. Вчора на Погоджувальній раді було звернення декількох депутатських фракцій і груп про те, щоб запросити Генерального прокурора України до Верховної Ради України щодо інформування шановних народних депутатів про стан справ, які зараз є на розгляді в цьому поважному органі, і з загальних питань діяльності Генеральної прокуратури, Я прошу зараз народних депутатів зайти до зали. Пропонується зараз проголосувати Постанову про зміну до порядку денного сесії. Далі надамо слово Генеральному прокурору України. Пропонується наступний регламент: до 20 хвилин – виступи, і після цього до 21 хвилини – запитання до Генерального прокурора, хвилина – на запитання, 2 хвилини – на відповідь. Немає заперечень? Немає. Одночасно з цим одразу вас інформую. Надійшла заява від двох депутатських фракцій про реальну перерву. Ми її проведемо після виступу Генерального прокурора. На цю нараду, як так розумію, просять запросити, Руслане Реальна перерва з нарадою? Тоді, коли буде оголошена перерва, прошу голів депутатських фракцій та груп зібратися в моєму кабінеті. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.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

Запросіть народних депутатів до зали, ще раз наголошую.

Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця. Підготуйтесь до голосування.

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Постанову про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер 3050а-2). Готові? Зараз, ще хтось каву не допив. Прошу підтримати та проголосувати.

За-216 Рішення не прийнято. До слова запрошується Генеральний прокурор України Ірина Валентинівна Венедіктова. Шановні народні депутати, шановні українці, пане Голово, віце-спікери, доброго дня всім вам! Я дуже вас рада бачити. І сьогодні я тут невипадково в цій залі. В нас накопичилась з вами критична маса подій, і ми з вами їх не можемо не проговорити. Я думаю, що ні ви, ні я, ніхто не буде ховати голову в пісок. Пропоную відверто і начисто зняти зайві питання. Я розумію, що ви до цієї розмови сьогодні не готувались і може це найкраще. Ми з колегами в Офісі Генерального прокурора пройшли зараз непростий шлях, коли приймаєш складні і непопулярні рішення, автоматично починаєш колекціонувати впливових, розумних, багатих, талановитих, але не друзів – ворогів. І думаю, що дехто в цьому залі вже до мене особисто ставиться саме так. Буквально днями запущені обласні прокуратури. І з багатьма вами у мене була розмова про те, що чоловік, сват, син, брат, кум - це не критерій призначення прокурором в цій державі. Ви добре знаєте, а деякі не понаслышке, що продавлювати мене з будь-яких поверхів не виходить, купити неможливо, залякувати не вийшло раніше, не вийде і зараз. Шантажувати думкою в ЗМІ або мітингами з фаєр-шоу – не проходило ще. Я багато речей робила вперше в цій державі. І хочу наголосити, що стартували ми з вами якраз в комітеті, який я очолювала, із зняття депутатської недоторканності. Це було так само непросто. І зараз нам непросто виводити Офіс Генерального прокурора з хайпового анабіозу і переводити з Facebook в реальну процесуальну площину. При всі повазі до присутніх тут в залі, у мене немає різниці між людьми. Я допоможу захиститися будь-якій особі, але і допоможу відправити за грати будь-кого, якщо будуть достатні підстави і докази злочину. Ми з вами стаємо свідками скандалів, коли матеріали досудового слідства просто зливаються деяким депутатам або в ЗМІ. Я прийшла відповісти вам конкретно на питання, що відбувається. Ми всі пам'ятаємо супермедійний кейс НАБУ і САП по мотивам плівок ОАСК. Пройшло більше 3 місяців з моменту повідомлення про підозру. Як р'яно писалось тоді, що Венедиктова щось блокує. Виник навіть запис в ЗМІ з "розколами" прокурорів. І що далі? Клопотання про відсторонення судів направлено було в ВРП мною по рапорту прокурора САП, при чому рапорту, який я сама запитала. Матеріалів від НАБУ до сих пір у мене на столі немає. Я хочу наголосити на тому моменті, що коли ми говоримо про арешти, про відправлення за грати людей з особливим статусом, а судді, подобаються вам якісь судді, не подобаються комусь якісь судді, але є певний статус і суддівські гарантії. Тому питання про арешти і відправлення таких речей, без матеріалів проваджень, неможливе. Я хочу сказати, що я не дозволю "беспредела" в цій країні тому що потім якимось чином, це може торкнутися кожного. Не менш голосною була історія з Бахматюком. І я хочу сказати, що цю справу Офіс Генерального прокурора так само пройшов гідно. Для тих, хто не пам'ятає, коротко освіжу. Нас критикували за те, що Офіс Генерального прокурора виконав судове рішення і скасував постанову постанову попереднього заступника Генерального прокурора. І рівно через хвилину обізнані з органів слідства небайдужі громадяни заголосили з усіх боків, що керівництво ОГП взяло якісь мільйонні хабарі. В якомусь складнодоступному місці опинились язики цих людей, коли Офіс Генерального прокурора виконав і ухвалу-рішення ВАКСу і скасували попередню постанову. Друзі, рішення наших судів – це не папірці зошита дитячого, вони всі писані іменем закону, і не можна поділяти суди на правильні і неправильні. Нас з вами ніхто не наділяв правом вибірково відноситись до рішення судів, користуючись настроями соціальних мереж. І знову таки, що далі в цій справі? А далі в цій справі – тиша. Тому що декілька тижнів не приходить для наступної процесуальної дії висновок. А тепер безпосередньо те, заради чого я сюди прийшла. І, мабуть, це не правильно з точки зору кримінальної юстиції, але я впевнена, що це абсолютно правильно з точки зору поваги до депутатів і поваги до громадян. Я ховатись не збираюсь, приймати участь в театрі одного або кількох акторів так само не буду. Я – Генеральний прокурор, а не збирач лайків. Хочу коротко звернутись до зали. Я можу вас колеги розчарувати, бувші колеги, але дійсно в цій державі йде декілька справ, розслідувань по багатьох народним обранцям. І результати цих розслідувань ми побачимо: ми або прийдемо до законних процесуальних рішень, або не прийдемо. Я вимушена не перша вас в чомусь повідомляти, про обставини тих справ, які ви два останніх дні читаєте на шпальтах ЗМІ. І я вважаю, що це неправильно і некоректно проговорювати саме в такий спосіб. Може в будь-кого скластися враження, що Генеральний прокурор когось намагається захистити, когось намагається "відбілити" – абсолютно ні. Я хочу сказати, що я нікого не буду покривати. Якщо є склад злочину і доказаний цей склад злочину, конкретного депутата з конкретним прізвищем буде притягнуто до відповідальності. Але ж для мене це, я можу назвати прізвище, тому що воно лунає – це Юрченко – це народний депутат, знову-таки кажу людина з особливим процесуальним статусом. Я поважаю кожного з вас, я тут і захищаю ідеї парламентаризму. Я не дозволю необґрунтованих випадів до Верховної Ради, безпосередньо до цієї зали, безпосередньо до інституції. Але, якщо є підстави, у мене буде достатність доказів, я безпосередньо буду приймати, у мене є сміливість приймати відповідальні рішення. Що є, сумніви які виникають? Мені здається, що, як Генеральний прокурор, перш ніж підписати підозру, яка складається самим Генеральним прокурором, не слідчими ДБР, не детективами НАБУ, а самим Генеральним прокурором, на підставі матеріалів провадження, я маю мати об'єктивні відомості, які підлягають доказуванню. А саме: час, місце, спосіб обговорення депутата та помічника дій щодо одержання неправомірної вигоди; час, місце, спосіб надання депутатом вказівки своєму помічнику на вчинення будь-яких дій спрямованих на виконання домовленостей з заявником. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій, зміна в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам. Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надані, показані, не містять таких відомостей. Тому хочу повідомити, що вчора я отримала лист від керівництва НАБУ, сам лист – чи підпишете підозру, і чернетку підозри, без матеріалів кримінального провадження об 17:20. Лист і чернетка, все. Ще раз наголошую, що ретельно ми готові, прокури САП, я особисто, вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати ці зібрані матеріали. Якщо необхідно, дати додаткові вказівки, що треба зробити. якщо буде достатньо підстав, повідомити про підозру, я це зроблю і повідомлю. Колеги, я розумію, що зараз ми вже з вами разом приймали це рішення і я не маю не маю приходити вже в зал як Генеральний прокурор, і про це проговорювати з депутатами. Ми зняли депутатську недоторканність. Але я сьогодні тут для того, щоб сказати: ми покривати нікого не будемо, не дивлячись на кольори політичних партій, не дивлячись на можливості у владних кабінетах. Але й маніпулювати і продавлювати, і проговорювати з вами кримінальні провадження, які прописані в ЗМІ, колеги, – це не цивілізовано, це неправильно, так не має бути. Тому я зараз відповім на всі ваші питання, які є. А ще користуюсь нагодою, в мене є час, я хотіла би з вами проговорити про САП. Я знаю, що сьогодні Комітет правоохоронної діяльності буде обговорювати кандидатури. Колеги, дуже важливо, щоб комісія з добору заступника Генерального прокурора – керівника САП відбувалася, комісія працювала і з вашими кандидатами. Тому я прошу, дуже ретельно підійти до вибору кандидатів і надати їх нам. Тому що ви знаєте, що ми йдемо за графіком і зараз, тому що депутатський корпус не може визначитися, ми не можемо запустити конкурс. Ми запустимо його і тією комісією, що є. Але в нас парламентська республіка, парламентсько-президентська і дуже неприємно буде, що такий важливий для нашої країни конкурс, а повірте мені, керівник САП на сьогоднішній день по статусу не нижче Генерального прокурора, ви це відчуєте на собі. Давайте оберемо керівника САП – заступника Генерального прокурора. Колеги, я вам всім дуже дякую і радо відповім всім на питання. Дякую. Дякую, Ірина Валентинівна. Шановні депутати, будь ласка, запишіться від депутатських фракцій і груп на запитання. Нагадую регламент: одна хвилина – на запитання, дві хвилини – на відповідь на запитання. Після цього, після запитань до Генерального прокурора, будь ласка, зберіться в залі, нам треба буде проголосувати порядок денний сесії. Поляков Антон Едуардович. коли завгодно, примірно так. Перше питання у мене стосовно мого запиту вам щодо рейдерського захоплення державного підприємства "Дослідне господарство "Івківці", в якому, згідно кримінального провадження відкритого, замішані депутати провладної фракції "Слуга народу" члени відповідного профільного комітету аграрного, не буду називати прізвища, ви ж цього не хочете. І друге запитання стосовно теж одного депутата. Справа вже в суді знаходиться, я неодноразово до вас звертався, прокурори або не з'являються на суд, або відділ, який відповідає за цю справу, розформовують вже при вас, а не при Рябошапці, який теж його покривав. А два мільярди гривень чомусь не можуть повернути до казни. Ця справа вже в суді, чому досі нічого не зроблено? Чому ви саботуєте цю справу? 10:57:20 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Пан Поляков, п'ятниця 14:00 вам підходить? Я вас запрошую на зустріч з Генеральним прокурором. Що стосовно справ, які знаходяться в суді, в нас їх достатньо багато, конкретно проговоримо по кожній. Якщо вам буде зручно, передайте матеріали про які конкретні. Керуючі заступники будуть з нами присутні на зустрічі і ви отримаєте ті відповіді, які можливо отримати. Шахов Сергій Володимирович. і Сергій Самарський, якого вбили три роки тому, і пограбування мільярда гривень в місті Сєверодонецьку і також в Лисичанську, і всіх заводів. Питання наступне. Губернатор, який сьогодні очолює, голова військово-цивільної адміністрацій Луганської області, який купив за 7 мільйонів гривень будинок в аварійному стані в Кремінній, за ці гроші можна було купити 10 будинків для переселенців і нормально вже засилити людей. Так от в тому стані, в якому знаходиться будинок, ніяк не можна ремонтувати. Прошу все ж таки звернути увагу на кримінальне провадження, яке було порушено також нашою групою, розслідувати в полі чинного законодавства і довести його до правильно кінця. І також в Смоляниново згоріли люди живцем, горів ліс, нікого не покарали. Також замішаний губернатор Луганської області… 10:59:04 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Дякую за запитання. Насправді з цих епізодів є не одне кримінальне провадження. Я не впевнена, що я можу повідомляти щось, щоб не втрачати слідчі можливості, але ви знаєте, що вони ідуть вже тривалий час, я думаю, що ми дійдемо до логічних результатів.

Доброго дня. Ви знаєте, мені дивно було дуже чути як Генеральний прокурор говорить про те, що ви допоможете когось відправити за ґрати. Хочу вам нагадати, що в цій країні поки що за ґрати відправляє суд. єдині, кого зараз відправили за ґрати і саме ви, і прокуратура – це волонтери. І коли я дивлюся як ви стоїте тут і говорите про те, що у вас недостатньо доказів про те, що народний депутат може отримати підозру за те, що він за гроші домовлявся за правки, а по волонтерам вам було достатньо якихось лівих доказів, зібраних Міністерством внутрішніх справ, – то мені дивно. І ви зараз на себе перебираєте функцію суду і робите далі депутатів недоторканними, а всіх інших волонтерів і військових садите за ґрати. У мене до вас конкретне питання. достатнім доказом, що він має купити – віллу за ці гроші, щоб ви все ж таки висунули підозру? І друге питання ще по "Роттердаму", де 18 мільярдів збитків. Ви скасуєте рішення прокурора про закриття справи? Дякую. Пані народний депутат Устінова, ви в своїй першій частині змогли декілька разів сама собі протирічити. Якщо за ґрати відправляє не прокуратура, то як же ми відправляємо волонтерів за ґрати? У нас для цього є суд. Тоді давайте будемо послідовними і розуміти, що в кримінальному процесі кожен орган правоохоронний і кожен орган правосуддя виконують чітко свою функцію. Друге питання, яке вами поставлено. Безпосередньо хочу сказати, що ви знаєте, що і зараз ідуть певні процеси щодо цього. Ставити на запитання, коли ви щось і як будете комусь повідомляти і кому щось, як будете повідомляти, теж хочу відповісти: в чітко визначений законом спосіб. Яка саме сума грошей, про яку ви зараз говорите, про яку йшлося? Гроші не знайдені. Ми зрозуміли, не можна зараз становити, чи це були гроші чи імітаційні засоби. Тому я розумію, що хайпувати на справах – це можливість для депутатів, але Генеральний прокурор й інші прокурори хайпувати собі не можуть дозволити, як би нам іноді не хотілося. Ми залишаємося в рамках процесу. І я зараз намагаюся не втратити ті слідчі можливості, які є і в детективів, і в прокурорів САП, і в мене. І не хочу тут розказувати деталі, якими я можу похизуватися не гірше за когось. Будь ласка, народний депутат Соболєв Сергій Владиславович, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 11:02:20 СОБОЛЄВ С.В. Шановна пані Генеральний прокурор! Ви знаєте, практика досить часто Генеральної прокуратури, як би це не називалося, Офіс Генерального прокурора чи по-іншому, використовувалась для зведення політичних рахунків з опонентами. Тому перше у мене навіть не питання, а побажання. Ні в якому разі не давати втягнути ні Офіс Генерального прокурора, ні прокурорів на місцях в ці розборки, бо далі страждають прості громадяни. Коли ви, міністр внутрішніх справ і весь силовий блок представляли губернатора Запорізької області, було оголошено про 6 злочинних організованих угрупувань в Запорізькій області. Я неодноразово звертався в тому числі і до вас. Я дуже вдячний, що змінили прокурорів, які, на жаль, провалювали попередню справу стосовно одного з найбільш резонансних злочинних угрупувань "Анісіма". Але у мене є прохання одне: не дати себе втягнути в політичні розборки, інакше буде страждати справа. 11:03:30 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Дякую. Мені здається, що останні 6 місяців я доказую кожного дня, що я не втягуюсь в політичні процеси. Що стосується і Анісімова, ви знаєте, що ми багато робимо для того, щоб справу втримати. І щодо "Сармату" ви теж бачте, що посилено групу прокурорів так само. Тому, колеги, я намагаюсь тримати все, що відбувається в регіонах, тому що регіональна кримінальна юстиція не менш важлива, абсолютно правильно. Є такі кричущі випадки, які відбуваються в містах, а ми говоримо про якісь такі речі, які, крім політичного акценту, не мають значення. Тому я особисто обіцяю вам, що з чим сюди приходила – не продавати справи, не продавати місця в прокуратурі, я цим і продовжую займатись ці 6 Слово надається народному депутату Качурі Олександру Анатолійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 11:04:19 КАЧУРА О.А. Шановна Ірина Валентинівна, дякуємо вам за вашу, в першу чергу, принципову позицію. Ви користуєтеся і підтримкою, і повагою в стінах парламенту. І в нас є надія, в першу чергу, що ви реалізуєте запит на справедливість, який є найбільшим зараз в суспільстві. Так от, про справедливість. Колишній народний депутат Давид Жванія вже не перший день публікує відеозаписи, в яких звинувачує, визнає себе злочинцем та злочинцем колишнього Президента Петра Олексійовича Порошенка. Скажіть, будь ласка, чи був допитаний Жванія? На якій процесуальній стадії зараз розслідування? Чи дана вже правова оцінка всім тим висловлюванням і звинуваченням, а також визнанням себе членом злочинного угрупування паном Жванією? Дякую. Дякую. Колеги, те, з чого я починала – я не хочу приймати участь в театрі одного або декількох акторів. Коли пан Жванія виступив перший раз, ми йому відправили повістки. Він не в країні. Нехай пан Жванія приїде в Україну, і ми його з радістю допитаємо так, як це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом. А робити ролики, звертатися і плакати, що нікому уваги там недостає – приїжджайте, допитаємо, буде достатньо вам уваги.

про те, що НАБУ і САП займаються документуванням народних депутатів через помічників народних депутатів. От даже кримінальне провадження, яке ви називали. У мене питання. Якщо документувався помічник народного депутата на хабарі, я не знаю обставин справи, взяв взятку – нехай сідає. питання по підслідності. Чи підслідна справа НАБУ і САП в даному випадку? Як проходило зібрання доказів? І друге питання. По суті незаконні слідкування, переслідування народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя", вони відбувалися ще 5 місяців назад Службою безпеки України. За даним фактом внесено відомості до ЄРДР. Чи перебуває кримінальне провадження на контролі? І які перспективи щодо його розслідування і розкриття даного злочину? Дякую. Дякую. Що стосується першого питання, то ті провадження, про які відомо мені, ідуть конкретно за підслідністю НАБУ. І Національне антикорупційне бюро не виходить за межі своєї підслідності в даному випадку. Більше якихось подробиць я не можу вам оголосити, тому що, дійсно, 222-а, ми втратимо слідчі можливості. Але я хочу сказати, що є деякі питання – питання, наприклад, співучасті і одномоментності проведення обшуків. Питання є. І я як Генеральний прокурор хочу отримати на ці питання логічні відповіді так само. Що стосується незаконної якоїсь сліжки або проведення негласних слідчих розшукових дій, або оперативно-технічних заходів щодо народних депутатів. Є декілька кримінальних проваджень, які були внесені по заявам окремих народних депутатів і по заявам ГО. Ці провадження перебувають на контролі, тому що знов-таки кажу: з одного боку – нікому не дозволено продавати закон в буквальному смислі слова, люди мають приймати закони, а не продавати їх, а з іншого – нікому не дозволено впливати і продавлювати народних депутатів. Я за цим плідно слідкую. Так що це моя зона відповідальності. І після цього переходимо до голосування. Можливо, якщо там буде ще декілька хвилин, якщо не буде заперечувати Генеральний прокурор, від депутатів запишемося. Гончаренко? Гончаренко Олексій Олексійович. І запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановна пані Венедіктова! Коли вас обирали, я сказав, що вітаю, що нарешті вперше в історії України жінка стає Генеральним прокурором, бо богиня Феміда – жінка. Тільки у богині Феміди – пов'язка на очах, а у вас – партквиток "Слуги народу" в кармані. Так виявилось, що насправді я був, на жаль, правий. Бо коли мова йде, наприклад, про телеканал "Прямий", то ви чомусь не бачите, що це розслідує ДБР, до якого це взагалі жодного відношення не має. Ви не бачите рішення Шевченківського райсуду, який зобов'язує вас розглянути клопотання про незаконність цього розслідування. І взагалі це тиск на опозиційні ЗМІ. А коли мова йде про "вагнер-гейт", щось ви не поспішаєте реєструвати провадження. І нам би хотілося почути, яким чином сьогодні відбувається розслідування "зливу" з найвищих ешелонів влади інформації, що призвело до руйнування і зриву операції по тому, щоб військові воєнні злочинці були покарані. І останнє. Ви зараз призначаєте зустріч, я сподіваюсь, у вас до всіх однакове ставлення. Тож прошу в п'ятницю о 15:00 – для мене. Дякую. П'ятниця, 15:00. Шановний народний депутат Гончаренко, чи вийде у вас бути на зустрічі з Генеральним прокурором? Якщо вийде, очікую вас в п'ятницю о 15:00. Що стосується другого питання з кінця. В нас є три кримінальних провадження так званих стосовно "вагнерівців". І хочу ще раз наголосити, що перше з них було відкрито, як тільки з'явилась інформація в ЗМІ. І мені чомусь здається, це була навіть інформація, яка з'явилась в Facebook від деяких народних обранців. Тому відразу ж реакція ДБР була і слідство триває. А що стосовно того, де в кого якийсь партквиток, я думаю, що це було риторичне питання, пов'язане з криком души. Дякую. Дякую, Ірина Валентинівна. Ще одне запитання. Були виступи від фракцій. Запитання від фракцій вже були, Данило Олександрович. Зараз ще останнє, крайнє запитання від Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчука. І запросіть народних депутатів, будь ласка, до зали, ще раз повторюю. Руслане Олексійовичу, вам слово. Шановна пані Генеральна прокурорка! Скажіть, будь ласка, той законопроект, який став законом, ми проголосували про реформу прокуратури, ви сказали, що до початку жовтня буде завершене перезавантаження обласного рівня. Коли нам очікувати, що весь механізм прокуратури буде перезапущено і працювати відповідно до тих напрямків, щоб дати можливість прокуратурі виконувати покладену на них 131-ю, частиною першою Конституції ВЕНЕДІКТОВА І.В. Руслане Олексійовичу, дуже дякую, дуже державницьке питання. Хочу вам повідомити, зараз призначені очільники обласних прокуратур. Очільники обласних прокуратур подають подання на своїх перших заступників, заступників і інших кандидатів на адміністративні посади. Кадрова комісія, яка є одна в Офісі Генерального прокурора, має пропустити біля 1,5 тисячі осіб на всі адміністративні посади. Так ми з вами проголосували закон. Після того як закінчиться формування штату обласних прокуратур, ми заходимо на атестацію місцевих прокуратур. Я сподіваюсь, що до нового року ми закінчимо атестацію місцевих прокуратур. І тут питання, народні депутати, дуже важливе – реформа адміністративна. Я хочу наголосити на тому, що формування ОТГ не може бути окремо від знаходження судів, не може бути окремо від формування місцевих прокуратур, не може бути окремо від відділів Нацполу. Тому я дуже прошу ретельно підійти до адміністративної реформи. Правосуддя і доступ до правосуддя починається на місцях, тому зверніть на це увагу. Так що думаю, що ми до нового року закінчимо. А далі я хочу розуміти, як ви бачите імплементацію адмінреформи. Користуючись нагодою, у мене є ще 40 секунд. Я дуже вдячна за час, який мені виділений. Я рада, що ми з вами сьогодні поговорили. І я сподіваюсь, що ми зняли ті питання, які у нас висять в повітрі. Я хочу ще раз запевнити, що ми будемо всі і ви, і ми залишатися в межах закону працювати щільно над всіма процесами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Дякую, Ірина Валентинівна. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Я розумію, що у нас в перший день трохи є технічні проблеми. Я думаю, що ми зараз їх виправимо. Повертаємось до питання Постанови про внесення змін до порядку денного чергової сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Руслан Олексійович. з вашого дозволу ставлю на голосування проект Постанови… Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, прошу зайняти місця і приготуватися до голосування. Шановні колеги, ви готові до голосування? Тоді, з вашого дозволу, я ставлю на голосування проект Постанови про внесення змін до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання (реєстраційний номер проекту 3050а-2). До відома, це питання організації роботи Верховної Ради України і відповідно до Регламенту воно ставиться, немає обмежень щодо постановки на голосування. Шановні колеги, готові голосувати? Готові. Прошу підтримати та проголосувати.

Якщо ви не хочете, щоб ваше питання розглядали, наступного разу включати не будемо, я думаю, що так буде правильно. Дякую. Шановні колеги! Надійшла заява, ще раз нагадую, від двох фракцій про перерву, про реальну перерву. Прошу голів депутатських фракцій та груп зібратися в моєму кабінеті. Дякую.

Шановні колеги, зараз просто буде вже перерва, в мене є оголошення. Я звертаюсь до профільного Комітету з питань містобудування та регіонального розвитку щодо того, щоб провести засідання комітету з 12-ї до 12:30 згідно розгляду питання, яке було обговорено на засіданні, на нараді голів депутатських фракцій та груп з керівництвом парламенту. Це питання було досягнуто консенсусом усіх депутатських фракцій та груп. Апарат, повідомте, будь ласка, Клочка Андрія Андрійовича і Корнієнка Олександра Сергійовича.

виявлено в Україні за минулу добу. Однак є приємніші набагато кращі цифри – цифра 94, саме стільки апаратів штучної вентиляції легень було відремонтовано нами і нашою командою за останні півроку. Географія їх дуже широка, від Виноградова Закарпатської області до Слов'янська, Донецька, від Чернігова до Мелітополя. І ви спитаєте, чому ремонти апаратів? Відповідь дуже проста: тому що ремонт є набагато швидше, він набагато дешевше і він зручніший з точки зору того, що медпрацівники вже вміють ними користуватися. Нами за місяць пошуку було виявлено, враховуючи ці параметри і враховуючи те, що ми потребували лише офіційного сервісного центру, було встановлено, що ремонту підлягають апарати виробництва марки iVent виробництво компанії General Electric, яких в Україні налічувалося 450 штук. Місяць пошуків призвів до того, що ми знайшли 94 непрацюючі апарати, однак, як виявилося, що одна справа знайти непрацюючі апарати, а зовсім інша справа – це знайти на них фінансування. Варто сказати, що перша частина коштів на ремонт 35 апаратів у розмірі близько 3 мільйонів гривень була знайдена доволі швидко за рахунок COVID фонду, що був створений при Офісі Президента України. Однак далі почалися труднощі. І хоча я перейду до подяк пізніше, тепер хочеться висловити окрему подяку Вірі Брежнєвій, співачці, яка виділила особисті кошти, 1 мільйон гривень, і профінансувала ремонт 10 апаратів штучної вентиляції легень, та компанії "Укргазвидобування", які профінансували ремонт 49 апаратів. І, власне кажучи, говорячи про подяки, я би хотів висловити в першу чергу подяку ідейному натхненнику цього проекту – це Кирилу Тимошенку, замголови Офісу Президента. Окрім цього, хочеться подякувати окремо народним депутатам – моїм колегам, які долучилися до цього, які шукали, збирали, чекали, ремонтували і розвозили. Подяка Ігорю Фрісу, Ользі Коваль, Анні Пуртовій, Андрію Мотовиловцю, Дімі Припутню, Маші Мезенцевій і дуже багатьом іншим народним депутатам, які долучилися до цього проекту. Окрема подяка компанії "Укргазвидобування" і Вірі Брежнєвій. І також подяка Олександру Курдидику, Галині Загороднюк, двом юристам, які на мій заклик, коли я конче потребував коштів для ремонту апаратів, до цього долучилися. Завершуючи, проект вдався дуже гарним, ефективним, і ми хочемо продовжувати займатися ремонтами апаратів вентиляції легень. І хочеться, щоб цифри захворюваності в нас кожного дня падали, а цифри відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень кожного дня росли. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги! В нас до перерви залишилось 5 хвилин. Ще раз наголошую, що під час перерви необхідно провести комітет, відповідне доручення було мною дано. Ми зараз заходимо в питання чи будемо його розглядати вже після перерви? Після перерви. Оголошується перерва до 12:30. Прохання, не запізнюйтесь. надійшла заява від всіх депутатських фракцій та груп, представлених у Верховній Раді України дев'ятого скликання, наступного тексту. "За консенсусним рішенням усіх депутатських фракцій та груп звертаємось до вас з проханням невідкладно включити на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстраційний номер 3995)". Пропонується наступний регламент нашої роботи. Зараз ми розглядаємо питання постанови по Білорусі. Після цього я вищезазначене звернення ставлю на голосування. Якщо воно набирає 226 голосів, я так розумію, що оскільки воно консенсусне, воно повинно і 300 набрати, ми включимо це питання в порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання за процедурою ad hoc та його розглянемо. В порядок денний сесії ми його включили.

Ми його сьогодні включили, це питання, шановні колеги. колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь (реєстраційний номер 3053а). Пропонується включити це питання до порядку денного. Прошу підтримати та проголосувати.

За-269 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-233 Рішення прийнято. До слова запрошується голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Шановний Голово, шановна президія, шановні колеги! Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своїх засіданнях розглянув питання щодо актуальної ситуації в Республіці Білорусь, а також низку проектів постанов Верховної Ради України, у яких пропонується висловити позицію парламенту України щодо подій у Республіці Білорусь. одностайно підтримали необхідність реакції Верховної Ради України на ситуацію, що склалася, та ухвалили рішення взяти за основу проект Постанови Верховної Ради України про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь (реєстраційний номер 3053а). Зазначений проект Постанови спрямований на схвалення Заяви парламенту України із засудженням дій влади Республіки Білорусь та закликом до неї налагодити цивілізований і демократичний діалог із суспільством з метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні. Ті події, які ми спостерігали в Республіці Білорусь, дають підставу вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента Республіки Білорусь не відображають реального волевиявлення білоруських громадян. У Заяві Верховної Ради України також міститься оцінка поточної ситуації в Білорусі, засуджуються методи, які застосовує офіційна влада Республіки Білорусь, висловлюється неприпустимість залучення сил Російської Федерації та ОДКБ для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників. опрацювання згаданого проекту Постанови комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу та в цілому та схвалити Заяву Верховної Ради України в запропонованій комітетом редакції. Таким чином, прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти по фракціям. Васильченко Галина Іванівна. Бобровська Соломія Анатоліївна. Доброго дня, Соломія Бобровська, фракція "Голос". Ви знаєте, вже вкотре ми говоримо тут про Республіку Білорусь і про акції протесту, які не вщухають з 9 серпня. Ви бачите весь об'єм і масу насильства

і реакція парламенту є доволі запізнілою, тому що вона мала би бути тут реально, мабуть, 5 тижнів тому, відразу, коли почалися масові акції протесту і хвилі спротиву. Тому що хто як не Україна мала би підтримати сьогодні саме громадянське суспільство, яке зароджується, яке хоче вільно дихати, виходить мирно на вулиці і просить допомоги в нас. Я вважаю, що це був добрий знак, коли ми в реєстрації побачили фактично три заяви стосовно подій в Республіці Білорусь. І це була доволі активна позиція і міжфракційного об'єднання "За вільну Білорусь", і фракції "Голос" і згодом деякі представники комітету, на жаль, не від всього комітету. Мені прикро, що ця заява вийшла доволі беззубою, адже ми говоримо там лише про засудження прав людини і використання насильства сьогодні не лише в Мінську, а по всій масовій кількості міст по всій Білорусі. І ви знаєте, на п'ятий тиждень обговорення тут і підтримки тими чи іншими депутатами людей, які виходять на вулиці, я би хотіла побачити від Кабміну реальний пакет допомоги для білорусів, які їдуть сюди і шукають тут захисту і прихистку, так як це зробила Польща свого часу, буквально декілька тижнів назад. Пане Шмигаль, величезне прохання, і зокрема прохання до Державної міграційної служби, розробити пакет помощи білорусам, які їдуть сюди шукати безпеки або використовують нас як транзитну зону в тому випадку, коли ми недостатньо є для них комфортні. Дякую. Живе Білорусь! Друзі, я зараз хочу говорити не про внутрішню політику в Білорусі – це справа білорусів, я хочу говорити зараз про загальнолюдські цінності. Я – людина, яка пройшла два майдани, і багато, хто тут сидить. І ми знаємо, на кому кров в останньому Майдані. Сьогодні Президент Білорусі, як він себе вважає, має на своїх руках кров. Сьогодні Президент Білорусі Лукашенко – вбивця. Сьогодні Президент Білорусі заточив в застінки білоруських СІЗО активістів, простих людей. Сьогодні Президент Білорусі Лукашенко б'є жінок на маршах героїв. Сьогодні жоден українець, жодна адекватна людина, яка виступає проти насилля, не може бути, стояти осторонь. Мої друзі, люди, які просто виступають з таким прапором, який у мене зараз на плечах, люди, які просто виступають за те, щоб їх країна була вільною, вони сьогодні страждають, вони сьогодні в застінках. І український парламент, він не має стояти осторонь. Тому я прошу своїх колег подумати про те, що демократія, а сьогодні, до речі, День демократії, вона, демократія, має бути вільною і ненасильницькою. Тому підтримую цю постанову, вас закликаю. Живе Білорусь!

Реально другий місяць іде з початку масового повстання білоруського народу проти диктатора, нарешті український парламент розглядає це питання. Хочу нагадати, що буквально на першому тижні наше міжфракційне об'єднання зареєструвало постанову з жорсткими заявами і жорсткими словами. Саме головне – це ті слова, яких сьогодні не вистачає в тій заяві, яку зараз ми будемо голосувати, про невизнання виборів у Білорусі. Хочу нагадати, що такі рішення вже прийняли: латвійський парламент, литовський Сейм, польський Сейм, Європарламент зробив свою заяву. Єдина сусідка-країна – це Російська Федерація, зрозуміло, там парламенту немає. І українська Верховна Рада все ніяк не могла сформулювати свою позицію. Нарешті ми розглядаємо. Але мені здається, що це дуже слабка заява. Звичайно, її треба голосувати, щоб хоча б зберегти гідність нашої держави, але заява слабка і реакція нашої влади слабка. Де реакція Зеленського на обшук нашого посла на в'їзді в Білорусь? Де реакція Зеленського на всі ці безглузді заяви, які робить диктатор Лукашенко про Україну, начебто, що ми тут щось заважаємо йому жити? Де реакція на всі ці не просто не дружні, а ворожі слова в наш бік з боку Лаврова, Путіна і всіх інших? Всього цього немає. Дуже важливі слова я тут почув – "Президент Лукашенко". Немає ніякого Президента Лукашенка, є диктатор Лукашенко, узурпатор Лукашенко. І речі треба називати своїми іменами. Бо той, хто це не робить, той боягуз. На жаль, наш Президент Зеленський боягуз. На жаль, в нашій Верховній Раді ми маємо беззубу заяву. Але я впевнений, що білоруський народ переможе. Живе Білорусь! Соболєв, фракція "Батьківщина", політична партія "Батьківщина". Партія "Батьківщина" і її лідер Юлія Тимошенко на другий день зробила заяву про те, що єдиний вихід із кровопролиття, яке готується зараз у Білорусі – це законні чесні вибори. І я думаю, що ця позиція є домінуючою у всьому світі, хто бажає добра Білорусі і білоруському народу. Є одне дуже важливе питання. Це чесні вибори, вільні вибори генерал-губернатора союзної держави чи це чесні і вільні вибори Президента незалежної демократичної вільної Білорусі? Я думаю, саме цього і бажає будь-хто, хто розуміє наскільки відповідальні часи зараз є в державі Білорусь. Сценарій, який підготовлений і та пастка, яка підготовлена для нинішнього керівника, є абсолютно нам знайомий. У нас було 3 мільярди доларів кредиту, який тепер ми не можемо знайти. Так куди ж пішли ці гроші? І де 3 мільярди доларів, які в такий спосіб надавалися? Там 1,5 мільярда доларів, які раптом запропонували на останніх переговорах в Сочі. Наша фракція без сумніву підтримає цю постанову. Да, ми запізнилися, але краще в цій ситуації – єдина позиція парламенту, для того, щоб білоруський народ відчував себе хазяїном на своїй землі. Дякую. Бакунець Павло Андрійович. Шановний пане Голово, шановні колеги! Павло Бакунець, Львівщина, Жовківський, Яворівський райони, депутатська група "Довіра". Звичайно, ми підтримуємо даний проект Постанови, вважаємо, що він повинен був проголосований бути ще кілька тижнів тому. Ми однозначно не маємо права втручатися в внутрішнє життя будь-якої держави і також і Білорусі. Але і так само є очевидним, що вибори в нашій сусідній державі відбулись не за демократичними стандартами, і головне було порушено найважливіше – право на мирний протест. Ми засуджуємо дії правоохоронців Білорусі. Ми підтримуємо це найважливіше волевиявлення білоруського сусіднього народу право на вибір, яке гідне нашої поваги і гідне нашої підтримки. І закликаємо всіх в цьому залі підтримати даний проект Постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Гузь Ігор Володимирович. Після цього… Гузь. З місця, да? З місця, включіть мікрофон. Дорогі друзі, без сумніву – це рішення українського парламенту, яке, я сподіваюсь, буде зараз прийняте, воно запізніле. Уже більше місяця білоруси на своїх майданах, декілька людей було вбито, сотні людей скалічено. Сім тисяч людей побували в застінках за ґратами. І тільки зараз український парламент фактично реагує на цю ситуацію. Це ганебна позиція української влади. Я вважаю, що це ганебна позиція монобільшості. Треба було значно швидше реагувати на ці речі. Але в будь-якому випадку я закликаю всіх присутніх тут депутатів підтримати це рішення. І від себе особисто скажу, що пан Лукашенко – це вбивця, вбивця не одного білоруса. Дякую. Живе Білорусь! Шановні колеги, справа в тому, що у нас є зауваження і правки до цього законопроекту, цієї постанови. Тому в цілому ви приймати його сьогодні не зможете. Що стосується по суті. Колеги, ви хочете навчати незалежну дружню державу Білорусь демократії у виборчому процесі в той час, коли самі проголосувати за те, що півмільйона українців сьогодні не мають права обирати місцеву владу. Перше. Друге. У нас сьогодні відбувається ситуація на вулицях така демократична, що під охороною наших силовиків сьогодні радикали б'ють журналістів, б'ють сьогодні політичних опонентів. Це та демократія, про яку ви сьогодні хочете навчати білорусів.

експортуємо в Білорусію, на 3 мільярди 700 імпортуємо. І ми сьогодні на терези ставимо відносини…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 Готові голосувати? Прошу голосувати. За-325 Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Я вже робив оголошення про консенсусне звернення всіх депутатських фракцій та груп. всіх депутатських фракцій та груп. Я зараз ставлю на голосування пропозицію про підтримку цього звернення. Готові голосувати? Прошу його підтримати та проголосувати.

За-289 Рішення прийнято. Тобто деякі депутати вважають, що не треба переходити до цього законопроекту. Я зрозумів. По фракціям покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, пропонується включити це питання в порядок денний засідання. Мається на увазі проект Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстраційний номер 3995). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати цю пропозицію. За-321 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-323 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято. залі) Почекайте. Без обговорення – добре, але виступ від комітету обов'язково. До слова запрошується народний депутат України Лозинський Роман Михайлович, і від комітету, і від авторів. Обов'язково під стенограму рішення комітету. Дайте чотири Дайте чотири хвилини: і від автора, і від комітету. Що ми зараз розглядаємо в залі Верховної Ради? Нарешті, нарешті, ми розглядаємо питання про скасування довідок про несудимість для кандидатів в депутати місцевих рад. Я дуже коротко поясню як автор законопроекту спершу ідею і для чого це потрібно. В Україні на виборах 25 жовтня будуть кандидувати на близько 50 тисяч місць в громадах обласних та районних рад сотні тисяч українців. Це ті українці, які готові йти змінювати свої громади. Це ті українці, які дуже часто жертвують своїми сім'ями, своїм ім'ям, своєю професійною справою заради того, щоб йти змінювати свої громади. І що цим українцям сказали робити? Сказали платити гроші Авакову за довідки про несудимість. Я дуже коротко поясню чому варто скасувати цю довідку, тому що кожен з цих сотень тисяч кандидатів і так у документах фіксує те, чи є він не судимий, і кожен понесе відповідальність, якщо він подасть неправдиві дані. А довідка про несудимість під час виборчого процесу - це 200, 400, 800 гривень, посередники в регіонах, прокладки, ті, хто порішають вам питання. Це просто бізнес. Я нагадаю, бізнес наживається на кому – наживається на тих українцях, які готові йти змінювати свої громади. Тому я дякую представникам абсолютно всіх фракцій і груп, що нарешті ми розглядаємо законопроект, який я з Володимиром Цабалем та фракцією "Голос" зареєстрували більше місяця тому, і поправку, яку подав близько трьох місяців тому. Це дуже правильно. Тепер від комітету, шановні колеги. Як перший заступник голови комітету хочу повідомити зал Верховної Ради і всіх українців. Ми розглядали законопроект 3995 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах, яким пропонується вилучити пункт 9 частини першої статті 222 Виборчого кодексу України, що вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. У такий спосіб усі кандидати на місцевих виборах будуть у рівних умовах, а це принцип рівності, стосовно підтвердження несудимості, та зазначатимуть про це свої відомості лише в автобіографії. щойно одноголосно, я наголошую, одноголосно на своєму засіданні прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект за наслідками розгляду в першому читанні за основу та в цілому. Законопроект стосується лише однієї норми – статті 222 Виборчого кодексу. В разі прийняття закону в цілому, при його підготовці на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. вже ця Верховна Рада зробила помилку і не ліквідувала ці довідки раніше. Давайте ми виправимо цю помилку і усі кандидати, які зараз будуть подавати документи і кандидувати у свої громади, будуть робити це без додаткових надлишкових документів. Дякую. Шановні колеги, без обговорення? Ставлю на голосування... (Шум в залі) Ні, тоді з обговоренням, тоді запишіться. Ну, ви визначтеся. Ставлю тоді на голосування, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстраційний номер Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-317 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах (реєстраційний номер 3995). Готові голосувати? Прошу Прошу підтримати та проголосувати. За-325 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстраційний номер 3553). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра оборони Поліщук Олександр Миколайович.

Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати. Проект Закону розроблено Міністерством оборони України на виконання Рішення Ради національної безпеки і оборони, і внесено на розгляд Верховної Ради Президентом України і визначено як невідкладний. Прийняття цього закону дозволить встановити правові підстави створення і функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які прийдуть на заміну військовим комісаріатам, про які ми багато чули і знаємо про їх негативну роботу. Вдосконалити питання формування військового резерву людських ресурсів в державі шляхом запровадження нового виду військової служби за призовом із числа резервістів в особливий період. Така служба передбачається на строк до 6 місяців. Як ви знаєте, в умовах постійно триваючої на сьогоднішній день загрози і війни, яку веде Російська Федерація проти нас, дуже важливо мати можливість оперативно реагувати на такі загрози. Буде у цьому зв'язку на всіх резервістів поширений весь комплекс соціальних пільг та гарантій, передбачених для мобілізованих осіб, які будуть призвані на особливий період на цю службу. В тому числі і збереження робочого місця, посад і середнього заробітку, а також надану можливість отримати відстрочки від призиву. Законодавчо унормувати можливість введення військового обліку резервістів в єдиній системі, а також врегулювати окремі питання служби та виконання громадянами військового обов'язку в запасі. Цей законопроект сприятиме вирішенню завдань забезпечення гарантованого комплектування Збройних Сил. Я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте ініціативу Президента і підтримаєте цей законопроект. Дуже дякую.

Шановні колеги, законопроект з реєстраційним номером 3553 (від 28.05.2020) був розглянутий комітетом, та комітет рекомендував його прийняти за результатами розгляду в першому читанні. І також я маю зазначити, що є ряд зауважень, у тому числі і Головного науково-експертного управління, Служби безпеки України, Комітету з питань бюджету. Отже, ми готові цей законопроект доопрацьовувати. Також мали певні консультації. Законопроект розглядався на засіданні Комітету, що опікується антикорупційною політикою, та потребує внесення додаткових корекцій. Законопроект надзвичайно важливий, оскільки те, яким чином зараз існують військові комісаріати, має бути переформатовано. І зараз уже є експериментальні проекти, коли військові комісаріати перетворюються в центри комплектування. Саме законопроект про те, щоб переробити наші військові комісаріати в центри комплектування і соціальної підтримки, і також унормувати питання мобілізації, а саме введенням окремого виду військової служби. Тим не менше – на рішення, звісно, залу. Ми готові його доопрацьовувати. І не зважаючи на рішення комітету, ми можемо доопрацювати в комітеті і на повторне перше читання. Дякую.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

Прошу передати Забродському слово. Шановні колеги, запропонований законопроект беззаперечно є прогресивним і, без перебільшення можна сказати, є черговим кроком і в бік євроінтеграції, і зокрема в бік вступу в перспективі до НАТО. Але дозволю собі процитувати слова Головнокомандувача Збройних Сил генерала Хомчака стосовно того, що це не означає, що в НАТО ми повинні йти спиною вперед. Декілька моментів, які в цьому законі містять одночасно і потрібні речі, і сувору небезпеку. Ми всі знаємо добре, як працювала система військкоматів десятки років до цього, особливо, як вона працювала останні 5-7 років з початку конфлікту на сході. якщо називати речі своїми іменами, я дозволю собі бути менш дипломатичним як заступник міністра оборони, ми всі знаємо військкомат у більшості асоціюється з несправедливістю і з хабарями, більше ні з чим. Да, беззаперечно, переформатування військкоматів у територіальні центри комплектування – це вимога часу. І до речі, ця робота була розпочата ще в серпні 2017 року і вже успішно реалізована, зокрема, на Рівненщині, Одещині, Чернігівщині і в інших регіонах. Але виникає закономірне питання: що робити з другою частиною назви – про соціальну підтримку? Ми знаємо, що військкомат реалізує лише одну функцію на сьогодні – це пенсійне забезпечення, решта – це просто поки що вивіска. З таким же успіхом можна було назвати "центр, бюро добрих послуг", ні послуг не було би, ні бюро. Друге. Питання проходження військової служби в оперативному резерві першої черги. Да, беззаперечно, закон знімає ці питання і дає змогу призивати резервістів так званого ОР-1 для виконання завдань, швидко наповнювати військові частини і підрозділи. Але, як завжди, по-перше, він дозволяє це робити в поточній реакції, неодноразово. Він абсолютно произвольно визначає термін проходження цієї служби в резерві. Він віддає на відкуп Головнокомандувачу Збройних Сил визначати взагалі цей термін. І крім того, несе небезпечний пакет соціальних пільг і привілеїв кар'єрних, якими можуть скористатись не зовсім добросовісні люди. Крім того, закон має ще ряд суттєвих плюсів. Фракція "Європейська солідарність", беззаперечно, його підтримає в першому читанні і готова працювати над ним далі. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, фракція "Голос" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні, розуміючи, що він потребує суттєвого доопрацювання перед другим читанням. Насправді, ухвалення цього закону застаріло. Його треба було ухвалювати раніше, тому що тільки нарешті ми підійшли до реформи військових комісаріатів, з одного боку. А з іншого боку, подбали про необхідність кадрового резерву для Збройних Сил. Але він містить справді цілу низку суттєвих зауважень. По-перше, він містить достатньо велику кількість норм, які передбачають довільне тлумачення, особливо там, де йдеться про право Головнокомандувача призивати людей. Друге. Фактично у нас і так обмежена кількість людей, які входять до оперативного резерву першої черги. І у нас буде дискримінація стосовно тих людей, яких будуть призивати неодноразово, саме тому, що вони найбільш підготовлені. Фактично у нас є певний перекіс. І у нас є Бурміч Анатолій Петрович. Шановні колеги, перш за все, я хочу підкреслити про те, що двічі цей законопроект розглядався в антикорупційному комітеті і двічі він не набрав голосів про те, що не містить корупційної складової. Це перше. Він, дійсно, в собі містить такі положення, які, я вважав би, крім того позитивного, що перейменування із військкоматів на центри призову, більше нічого нового не вносять. На сьогоднішній день за любу помилку у приватному секторі серед підприємців щодо обліку військовослужбовців можливих там штраф 17 гривень. Цей закон передбачає 5 тисяч, воно зразу підтягує Трудовий кодекс і інші, де помножується це все на три. Там будуть платитися штрафи від 15 до 20 тисяч гривень за любу помилку. Друге. ініціативою військкоматів поліція зможе притягувати і заарештовувати в примусовому порядку завозити до військкоматів любих людей, на яких тільки вкаже військкомат. Що з ними буде далі – в кайданках, не в кайданках, за яким рішенням вони будуть звільнятися – це все нічого не прописано. І третє. Цей законопроект надає право неодноразово призивати резервістів. Це на сьогодні, коли уже навіть осінній призов скорочено набагато, тому що армія укомплектована. Особливо, третє, коли буде об'явлено призов резервістів, скажімо, їх сьогодні 100 тисяч, а потрібно 2 тисячі, будуть "обилечиваться" всі, які мають гроші. Це корупційна складова. Я вважаю, що законопроект сирий, його треба відправити на доопрацювання. Ми підтримувати його в такому вигляді не будемо. Доброго дня, шановні колеги! При всій повазі до Міністерства оборони України, до шанованого мною доповідача, заступника міністра генерала Олександра Поліщука, наша депутатська група "Партія "За майбутнє" все-таки закликає утриматись від голосування за даний законопроект з кількох причин. По-перше, це вводить, фактично ми вводимо новий вид служби. А саме: службу резервістів за призовом без оголошення мобілізації. Нагадуємо, друзі, що зараз резервістів можливо призивати на військову службу лише у випадку оголошення мобілізації. А тепер пропонується повністю замінити концепцію та фактично в односторонньому порядку змінити обіцянки держави, які свого часу вона давала своїм захисникам. Законопроект є ні чим іншим, як спробою влади знайти способи збільшити число військовослужбовців. Проте, цього пропонується досягнути, пожертвувавши саме інтересами ветеранів. Жодної критики, друзі, не витримує той факт, що такий призов може оголошуватися Президентом необмежену кількість разів, повністю ламаючи життя ветеранів, які сьогодні займаються своїм соціальним життям. Ця законодавча пропозиція порушує стандарти соціальної справедливості і унеможливлює ефективне повернення ветеранів до мирного життя, підкреслюю, мирного життя, отримання комплексної психологічної підтримки і так далі. Чітких підстав для проведення такого призову, крім існування особливого періоду, законопроект не передбачає. Тому я вважаю… Є інші пропозиції, які так само висловлюють наші застереження, переформатування військкоматів у теркоми. Пропозиція, згідно якої порушник правил військового обліку може доставлятися поліцейськими до територіального центру комплектування, створює значні корупційні ризики в діяльності певних посадових осіб. Виловлювання військовозобов'язаних на вулицях стане, боїмося, повсюдною нормою. Штрафи за пошкодження військового квитка і так далі. Тому я вважаю, що такі дії можуть, звичайно, багато що нашкодити нам в соціальному кліматі стосовно наших ветеранів. З огляду на вищевикладене, наша

Бакунець Павло Андрійович. Після цього переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Павло Бакунець, Львівщина, депутатська група "Довіра". Однозначно, що цей проект закону передбачає певні важливі зміни. Йдеться насамперед про створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І це важливо адже в кожному місті ми маємо ці військові комісаріати, яких вже давно застаріла система їхньої роботи, тому потрібно їх змінити. Також буде важливим вирішення питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Однозначно, що позитивним наслідком прийняття проекту цього закону стане узгодження нашої системи військового обліку зі стандартами НАТО. Тому депутатська група "Довіра" буде підтримувати в першому читанні даний законопроект і закликаємо вас в залі також підтримати його. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запросіть народних депутатів до зали.

Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку (реєстраційний номер 3553).

Готові голосувати? Прошу голосувати. За-208 Рішення прийнято.

За-227 Рішення прийнято. До слова запрошується Представник Президента України у Верховній Раді України Стефанчук Руслан Олексійович. Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні (реєстраційний номер 3915) (внесений Президентом України та визначений як невідкладний). Законопроектом пропонується внести зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України, спрямовані на забезпечення невідворотності покарання винних осіб та підвищення ефективності досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Прийняття запропонованої ініціативи дозволить слідчому судді, право під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчиненого організованою групою або в особливо великих розмірах, або вчиненого із залученням малолітнього, або щодо малолітнього не визначати альтернативний захід – грошову заставу. Реалізація таких змін унеможливить спроби підозрюваного чи обвинуваченого знищити, сховати або спотворити докази, незаконно впливати на свідків та експертів, чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. Беручи до уваги зазначене, прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та підтримати проект Закону України про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні (реєстраційний номер 3815). Дякую за увагу. Дякую, Руслане Олексійовичу. До слова запрошується Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Шановні колеги! Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув проект Закону про внесення змін до статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні (реєстраційний номер 3915). Ми визначили напрямки вдосконалення цього законопроекту, а саме в напрямках інших статей, які стосуються питання збуту наркотичних засобів, а також їх обігу, щодо того, щоб, можливо, до другого читання доопрацювати цей законопроект. В чому його суть? Руслан Олексійович сказав нормативно, а я скажу коротко, по суті. Коли організованою групою відбувається продаж наркотиків, особливо дітям, після того, як затримують таку особу, її відпускають під заставу. Зрозуміло, що особи, які торгують наркотиками можуть внести будь-яку заставу і це не є проблемою, щоб потім впливати на слідство, на свідків, знищувати докази, тощо. Тому ми надаємо право суду, я наголошую, не безальтернативна тюрма, тому що це заперечує Європейський суд з прав людини, а право суду визначити, чи має ця особа отримати заставу, чи все ж таки має утримуватись під вартою. Саме тому, я вважаю, що цей законопроект має бути підтриманий, такої позиції тримається і профільний комітет. І було прийнято рішення на засіданні комітету про те, щоб рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні законопроект Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Цимбалюк Михайло Михайлович. Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Шановний головуючий шановна президія, шановні народні депутати! Справді важлива ініціатива щодо внесення змін до статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України щодо права слідчого судді безальтернативно приймати рішення щодо арешту підозрюваних осіб, які в складі організованої злочинної групи організовують збут, виготовлення (і далі по тексту) наркотичних засобів. Але ми вважаємо, і про це заявив голова комітету пан Монастирський, що слід до другого читання допрацювати цю законодавчу ініціативу, тому що аналогічні статті… Наприклад, 305 стаття Кримінального кодексу, яка стосується контрабанди тих же наркотичних засобів у складі групи, вона виявляється, може мати альтернативу. Тобто слідчий суддя може накласти заставу. Що таке застава, я ще раз повторюся, що ті особи, які в складі організованої злочинної групи займаються збутом, виготовленням, розповсюдженням наркотичних речовин, вони мають гроші. І в процесі досудового розслідування, яке може тягнутися декілька місяців і про це свідчить практика, можуть впливати на слідство, можуть знищувати ознаки і речові докази. Більше того, може така кримінальна справа або кримінальне провадження не мати уже логічного завершення в суді. Фракція "Батьківщина" підтримує таку ініціативу і буде голосувати в першому читанні "за", а до другого читання буде вносити правки. Дякую.

Дякую, Іванно Орестівно. Шановні колеги! Відверто кажучи, я дуже шкодую, що Президент не доручив представляти свій інтерес міністру юстиції, бо це було б абсолютно логічно, саме він відповідати має за такі речі. А чому це важливо і цікаво було, тому що на кожному своєму виступі, в кожному своєму інтерв'ю міністр юстиції переконує українське суспільство в тому, що наші слідчі ізолятори настільки переповнені, що нам треба їх розширювати за рахунок побудови нових. А тих, які утримуються громадяни України в слідчих ізоляторах, потрібно негайно звідти в основному шляхом гуманізації статей Кримінального кодекс змінювати міри запобіжного заходу, бо це нелюдські умови. І те про що було сказано з трибуни, про те, що є практика Міжнародного суду з прав людини, ми хочемо грубо порушити цю практику. Ми вже двічі на ці рішення Європейського суду з прав людини, в тому числі в пілотних проектах, натикалися. Зараз зміною цієї статті ми закладаємо ту саму міну, повірте мені, ці всі справи будуть в Європейському суді з прав людини і, очевидно, вони мають перспективу скасування. Для чого ми це робимо? Я розумію проблему, яка існує. Але повірте, іде мова про тисячі людей і ви не вирішите це питання в слідчих ізоляторах. Більше того, навіть якщо ви всіх пересаджаєте, умовно кажучи, шляхом арешту, то на їхнє місце прийдуть інші. Не так вирішується це питання. І в Україні не треба так вирішувати, треба брати кращий європейський досвід. І було би добре, щоби Міністерство юстиції хоча б до другого читання висловило свою позицію чи усно, чи письмово, щоб кожен депутат бачив її, бо потім Міністерство юстиції буде нести відповідальність, в тому числі в частині міжнародно-правових зобов'язань України. А це є грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань України. Тому я думаю, що нам треба поки відкласти цю ініціативу, розібратися в ній, почути фахову оцінку Мін'юсту, тільки після того, можливо, до неї повернутися. Ми поки будемо утримуватися за цей законопроект. Дякую.

Шановні колеги, чому не можна приймати цей законопроект. Тому що в нас обіг наркотичних речовин фактично більше, ніж 20 статтями Кримінально-процесуального кодексу зараз регламентується, зміни вносять в одну. Навіщо це роблять? Для того, щоб потім можна було перекваліфікувати і на цьому заробити. Тому що фактично це дає можливість потім сказати, що це було не з метою збуту і замість 307-ї перекваліфікувати, скажімо, на 309-у. І таким чином людина вже може вийти під заставу, і на цьому заробить і суддя, і прокурор з слідчими, які це вели. Цей законопроект не передбачає, наприклад, що буде неможливість застосувати заставу до таких статей як 305-а, це контрабанда наркотичних засобів, 317-а, скажу простими словами, створення наркопритонів. Тобто якщо людина зараз займається збутом, то ми лишаємо можливість їй внесення застави, а якщо ти – наркобарон, створюєш наркопритони або ти – контрабандист, то, ні, спокійно виходь під заставу. Цей законопроект має на меті лише одне, якщо він не буде допрацьований до другого читання – це дати можливість знову ж таки додатково заробляти нашим правоохоронним органам та суддям, перекваліфіковуючи і відпускаючи під застави тих, кого потрібно. А тих, хто, вибачте, невеликою групою, там собі, не знаю, курять травку у дворі, будуть сидіти без застав, тому що нашим правоохоронним органам треба буде звітувати про їхню яскраву діяльність. Дякую. Мамка Григорій Миколайович. в іншому вигляді вносився вже до цього "Опозиційною платформою – За життя" за номером 2611. Ми просили в цьому законопроекті, що 9 статей особливо тяжких, які відносяться до розділу щодо наркотичних засобів, надати право, не обов'язок, зверніть увагу, право судді визначати, чи застосовувати запобіжний захід альтернативний, чи дати можливість не застосовувати. Законопроект цей родився в іншому вигляді за номером 3915 від представника Президента України, але визначив тільки альтернативу і прерогативу в одній статті. "Опозиційна платформа – За життя" буде підтримувати за основу з розглядом комітету і по суті розширення цього переліку статей особливо тяжких злочинів, згідно яких надасться можливість судді не застосовувати альтернативного засобу запобіжного заходу. Необхідно все ж таки визначитись, що нам потрібно. Нам потрібно збут наркотичних засобів, контрабанда наркотичних засобів, інших особливо тяжких злочинів на вулиці, які дійсно посягають на основну таку цінність людини – це життя і здоров'я чи нам цього непотрібно. Можна казати, що хтось перевищує повноваження, але, на мою думку, що Верховна Рада даного скликання може цей законопроект між першим і другим читанням довести до ідеальності і надати право суду не застосовувати альтернативний запобіжний захід щодо осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини в даному виді злочинів. Ми будемо підтримувати в першому читанні... Дякую. Всі бажаючі виступили? Арешонков, Яценко, після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Депутатська група "Довіра" погоджується з логікою наших колег, які говорять про те, що 307 стаття Кримінального кодексу України, яка визначає перелік надзвичайно важких за своїм складом злочинів, потребує особливої уваги. І коли ми сьогодні говоримо про боротьбу суспільства проти такого страшного злочину, як виготовлення, збут наркотичних засобів, речовин, особливо в складі великих злочинних груп із залученням туди неповнолітніх, малолітніх осіб, дітей, це надзвичайно важкий злочин. Тому абсолютно, ще раз підкреслюю, логічно виглядає право надати право слідчому судді не визначати розмір грошової застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Депутатська група "Довіра" буде голосувати у першому читанні за даний законопроект. Дякую. Яценко Антон Володимирович. Після цього голосуємо. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. 13:38:56 ЯЦЕНКО А.В. Шановні колеги, я висловлюю свою думку особисту. І на моє переконання, якщо б була моя воля, я б наркодилерів, вибачте, садил на кол, тому що це вони ламають судьби дітей, студентів. І звичайно, цей закон несовершенен, як кажуть, але треба все ж таки з чогось починати. І щоб наркодилери мають сидіти в СІЗО, чи як вони називають на жаргоне, "на крытой", а не ходити по вулицях і розповсюджувати наркотики серед підлітків, дітей. І тому треба голосувати і давайте голосувати. Не треба тут блюзнірства такого, знаєте, "крокодильи слезы" и так далее. Є ще прокуратура, суди, тобто хай визначаються, але я думаю, що дуже правильно було б, коли ми наркодилерів Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні (реєстраційний номер 3915). Готові голосувати? денному. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України ... З процедури – Шуфрич. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Враховуючи, що у нас були перерви, прошу підняти в порядку денному проект Постанови 4071 щодо проведення парламентських слухань на тему: "Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки". Буду вдячний колегам, якщо ми це проголосуємо зараз. Дякую, пане головуючий. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона без обговорення буде йти? Шановні колеги, є пропозиція зараз розглянути питання парламентських слухань на тему: "Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки". Немає заперечень? Зараз ставлю на голосування пропозицію про підняття цього питання в поряду денному, після цього – голосування за цю постанову. Готові? Ставлю на голосування пропозицію про зміну черговості розгляду питань в порядку денному. Прошу підтримати та проголосувати.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 "Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки" (9 грудня 2020 року) (реєстраційний номер 4071). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-223 Рішення прийнято.

щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (реєстраційний номер 3984). Пропонується його розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-208 Рішення прийнято. До слова запрошується Представник Президента України у Верховній Раді України Стефанчук Руслан Олексійович. Щиро вдячний. Шановний пане Голово, шановні колеги! Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (реєстраційний номер законопроекту 3984), внесений Президентом України та визначений ним як невідкладний. Починаючи з 2014 року правоохоронні органи позбавлені можливості на належному рівні здійснювати оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень на території проведення Антитерористичної операції, а з 2018 року – операції Об'єднаних сил. Вказана ситуація обумовлена відсутністю правового регулювання допуску працівників відповідних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та прокуратури на територію проведення операції Об'єднаних сил. Внаслідок цього на території проведення операції Об'єднаних сил своєчасно не здійснюється пошук та фіксація фактичних даних про порушення прав і свобод громадян України, зокрема загибель чи поранення внаслідок обстрілів, прояви сепаратизму, терористичну діяльність, участь у незаконних збройних формуваннях і їх фінансуванні, що може спричинити втрату доказів. Отже, Президент України своїм законопроектом пропонує: встановити обов'язок щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів на територію проведення операції Об'єднаних сил, надати повноваження командувачу Об'єднаних сил визначати порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів на територію проведення операції Об'єднаних сил. Окрім того, проектом Закону пропонується зобов'язати органи державної влади та їх посадових осіб використовувати механізм міжнародного співробітництва для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. З огляду на вказане, прошу підтримати законодавчу ініціативу Президента України та прийняти проект Закону (реєстраційний номер 3984). Дякую за увагу.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 Шановна президія, шановні народні депутати, громадяни України! Законопроект є технічним. Запропонованими змінами законодавчо закріплюється можливість реалізації уповноваженими особами органів досудового розслідування та прокуратури в повному обсязі своїх повноважень у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в порядку, визначеному командувачем Об'єднаних сил. Хочу звернути вашу увагу, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в цілому не заперечує проти його прийняття. Звертаю вашу увагу, що під час розгляду на засіданні нашого комітету народні депутати підняли питання щодо важливості прийняття даного законопроекту. І рішення комітету – прийняти даний законопроект за основу та в цілому. Знову ж таки хочу всім пояснити, цей законопроект дозволить легше робити свою роботу органам правопорядку, отже, вони її будуть робити швидше, напрацьовувати матеріали для судових засідань в тому числі для міжнародних кримінальних судів. прошу всіх народних депутатів підтримати даний законопроект. Звертаю ще раз вашу увагу, що рішення комітету ми проголосували – прийняття даного законопроекту за основу і в цілому. Дякую, народні депутати. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект, прошу записатися: два – за, два – проти. Шахов Сергій Володимирович.

Сергій Шахов, політична сила "Наш край" і депутатська група "Довіра". Шановні колеги, безумовно, наша група буде підтримувати цей законопроект. Повинні відповідати ті, хто зробили злочин, хто вбивав людей, катував людей, хто ґвалтував людей, хто ґвалтує досі Україну. Багато з них вже знищили кадрові військові, які побудували там казарми. Але ще ті є, хто вбивали повністю людей і забирали все, що можна було забрати, займалися сьогодні мародерством, займалися вбивствами і ми підтримуємо цю позицію. По-друге. Як назвати бандитів, які сидять сьогодні тут всередині нашої країни і знущаються над людьми, роблять геноцид і гірше фашистів? В Луганській та Донецькій областях є два губернатори, які лишили людей права голосу, 500 тисяч людей в Луганській області, 1 мільйон людей в Донецькій області. Сьогодні ці два губернатори грабують людей і катують на переходах. Тільки послухайте: встановлення додатку "Дій вдома" – 200 гривень, продаж сім-картки – 100 гривень, продаж телефонів від б/у до нових – 4 тисячі гривень, проїзд на тачці-рікша – 300 гривень, закупівля черги – 200 гривень, допомога проходження тесту COVID – 150 гривень і 1 тисяча 500 гривень сам тест коштує. Проїзд в автобусі – 500 гривень. Довідку потрібно зробити – чекати 3 дні. Оренда житла мінімум 200 гривень, і так далі. Хто буде відповідати за те, що сьогодні катують нових киян, харків'ян, житомирців? Хто буде відповідати за те, що сьогодні катують український народ? 1 мільйон 700 тисяч людей сьогодні знаходяться в скруті. Коли влада почне звертати увагу на людей? Слово надається народному депутату Лабі Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Слуга народу", будь ласка. 13:51:00 ЛАБА М.М. Доброго дня, шановні колеги! Автором даного законопроекту є Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Труднощі виникають з допуском слідчих, прокурорів, дізнавачів у зону бойових дій. Через це Президент пропонує на рівні законопроекту встановити, що допуски сприяння слідчим та прокурорам у зоні ООС є обов'язкове

Дякую, шановний головуючий, шановні колеги! Чи потрібні слідчі в цей регіон? Безумовно, потрібні. Але треба задати питання – для чого? От поясніть мені, люди голосували на президентських виборах. Голосували? Голосували. В першому турі проголосували за Юрія Бойка, в другому – за Зеленського, якось розійшлися. А отже на парламентських виборах через декілька місяців проголосували за "Опозиційну платформу – За життя" і ми там перемогли. Чесно? Чесно. А хіба чесно позбавляти людей права голосу обирати місцеві громади? Сьогодні Сєвєродонецьк хочуть позбавити мати місцеву раду. Ну яка там лінія розмежування? Кажуть: треба там ввести спеціальне управління цивільно-військову адміністрацію, щоб будувати школи. Який абсурд! Краще ніж місцеві, ніхто в цьому не розбереться. А от подерибанити бюджет цього міста – в це я вірю. Просто вкрасти гроші. По-другому не научились? Только на дорогах и на местных бюджетах? Що за безвідповідальність? Тому, безумовно, слідчі туди мають поїхати і розслідувати діяльність сьогоднішніх так званих місцевих керманичів, призначених владою. І тоді за цей закон можна було би голосувати. А в цій редакції і з такою назвою, цей закон не є прийнятним. Тому що він не спонукає пошук компромісу і повернення миру в нашу країну, а навпаки, сьогодні буде стимулювати подальше протистояння. І ніякої надії на стабільність, мир і взаємоповагу, взаємопорозуміння в нашій країні не буде. Тому наша фракція за цей закон не голосує. Дякую за увагу. Дякую, шановний пане головуючий. Сьомий рік іде збройна агресія Російської Федерації на нашу країну. На жаль, попередній Президент замість того щоб запропонувати країні він спочатку підписував Мінські угоди, які передбачають спочатку місцеві вибори, а потім – контроль над кордоном, а потім він ці Мінські угоди критикував. Він спочатку вітав "формулу Штайнмайєра", а потім її критикував. Але, до речі, під час війни продовжував торгувати з Російською Федерацією. Він не запропонував країні жодної концепції взаємин з країною-агресором, натомість пропонувались якісь точкові законопроекти. Діючий Президент за півтора роки теж не зміг сформулювати концепцію повернення, реінтеграцію окупованих територій, натомість нам пропонують точкові речі. Діючий Президент не запропонував нам загальну концепцію військової юстиції на окупованих територіях і на територіях, які перебувають під контролем України в Донецькій, Луганській області. Нам не запропонували концепцію перехідного правосуддя, натомість нам вчергове пропонують точковий законопроект. Який дійсно необхідний, але це точковий законопроект, який не вирішує всіх проблем, який є недосконалим з точки зору юридичної техніки. Тому фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект в першому читанні. Ми вимагаємо другого читання, можливо, за скороченою процедурою. Але я хотів би звернутися з цієї трибуни до Президента. Шановний пане Президенте! Весь український народ очікує від вас вашого бачення повернення окупованих територій. Не від ваших якихось людей з найближчого оточення, а від вас особисто. Тому, будь ласка, у вашому щорічному Посланні дайте конкретно ваше бачення, як це має відбуватися,

я від комітету зверну вашу увагу про те, що це є технічний, маленький законопроект, який потрібно прийняти. Я, безумовно, підтримую колег, які сказали, що це точково, це не вирішує глобальні проблеми. Так, не вирішують, але на даний час цей законопроект вирішує точково проблему документування кримінальних проваджень, в тому числі документування наслідків збройної агресії в районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з боку Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Безумовно, депутати депутатської групи "Партія "За майбутнє" будуть голосувати за це "за", і закликають весь парламент проголосувати і дозволити нашим правоохоронцям виконувати свою роботу і документувати факти збройної агресії з боку Російської Федерації. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Одразу, шановні колеги, комітет рекомендує цей законопроект прийняти за основу і в цілому. Хто – проти? ОПЗЖ, "Батьківщина", "Європейська солідарність". Скоротити строки – добре, приймається. – добре, приймається. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (реєстраційний номер 3984). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, згідно частини другої статті 116 ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (реєстраційний номер 3851). Пропонується його розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-223 Рішення прийнято. До слова запрошується міністр культури та інформаційної політики Ткаченко Олександр Владиславович. Добрий день, колеги! Радий бути знову з вами в цьому залі. По-перше, хотів би подякувати за попередні ваші рішення стосовно підтримки креативної сфери, Закон 3377. Хочу доповісти, він зараз працює, гранти УКФ починає виділяти, так само як "Інститут книги". Натомість ми продовжуємо рух вперед і використовуємо кращі європейські практики, коли сфері креативної економіки і культури допомагають не тільки прямою допомогою, а так само пільгами у сфері оподаткування чи пільговими кредитами. Цей президентський законопроект саме про це. Оскільки в нашій сфері переважно працюють в офлайні і в онлайн перейти надзвичайно важко. Тому ми вважаємо, що зниження ставки ПДВ до 7 відсотків на конкретні послуги. А саме театральні, оперні, балетні, музичні, концертні, інші вистави, професійні музичні колективи, постачання з показу оригінальних музичних творів, фільмів тощо можуть оподатковуватися 7 відсотками – це також європейська практика, де на цю сферу оподаткування ПДВ від 2 до 9 Так само пропонуємо з огляду на надзвичайно великі втрати, яких зазнала через карантин сфера туризму, установити ставку ПДВ на 7 відсотків для операції з постачання послуг із тимчасового розміщення, що надаються готелями. Цей законопроект проходив велике обговорення у відповідних міністерствах. Дуже прошу протягнути руку допомоги в сфері культури та креативних індустрій в цей час. Дякую. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Шановні колеги, цей законопроект дався нам не просто, бо мова іде дійсно про зменшення ставки податку на додатну вартість, який є безпрецедентним явищем, повинно бути безпрецедентним явищем у будь-якій податковій системі. Але мова іде дійсно про перелік таких послуг, які несуть культуру з одного боку, а з іншого боку не мають для бюджету фіскального великого фіскального великого значення: театральні, оперні, балетні, музичні, концертні, хореографічні, лялькові, циркові та інші вистави та постановки, постачання послуг із показу оригінальних музичних творів, демонстрація виставкових проектів, проведення екскурсій для груп та окремих відвідувачів, а також послуг з розповсюдження демонстрування публічного сповіщення фільмів для осіб з порушення зору та осіб з порушенням слуху. Тобто насправді це невеликий обсяг послуг, які на сьогодні надаються цими закладами. Крім цього, до 2023 року пропонується сповіщення деяких фільмів, національних фільмів передусім, звільнити під ПДВ. Тобто тут не буде наслідків негативних для бюджету. І також ставка 7 відсотків до 2023 року на готельні послуги. Я хочу звернути вашу увагу, що сфери туризму та культури найбільш уражені від кризи. бізнесу можуть працювати дистанційно, 27 відсотків не можуть перевести бізнес в онлайн і 54 – потребують суттєвої реорганізації бізнес-процесів. З огляду на зазначене комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні колеги, звичайно, ми підтримуємо цей закон, тому що ми з вами заборгували, в першу чергу, перед креативною індустрією, яка на перший заклик про те, що країна повинна йти на карантин, закрила свою діяльність. І досі багато і концертних залів, і інших представників креативної індустрії не відкрились, вони виживають. І це наш обов'язок – зараз прийняти хоч якісь податкові пільги для того, щоб вони змогли пережити коронавірус. Але давайте будемо чесними: ми можемо зробити будь-яку ставку, наприклад, податку на прибуток, але якщо в індустрії немає прибутку, то вона не зможе вижити і це не допоможе. І тут дуже важливо зараз звернути увагу, наприклад, на бюджет, який вчора вночі нам внесли. Нагадаю, що там уряд хвалиться про те, що вони додали 3 мільярди на культуру. Але давайте скажемо чесно, до цього в цьому ж залі 5 мільярдів забрали у культури. Тому я дуже прошу вас усіх підтримати цей законопроект. Він майже одноголосно був підтриманий в нашому комітеті. Ми його доопрацюємо, якщо він буде прийнятий лише в першому читанні. Але під час бюджетного процесу, я прошу в першу чергу представників коаліції, як і опозиції, звертатися до уряду, відстоювати позицію під Міністерством фінансів. Щоб ті гроші, які хочуть спрямувати на підвищення затрат на Президента, Президента, на підвищення затрат на СБУ, на підвищення затрат на Бюро розслідувань, ми спрямували на культуру. Тому що саме вони є постраждалими від цього карантину. І звичайно, фракція "Голос" буде підтримувати податкові пільги для креативних індустрій. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Ніколаєнку Андрію Івановичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 14:06:53 НІКОЛАЄНКО А.І. Ніколаєнко, "Батьківщина". Ми всі кожен день бачимо, як коронавірус фактично випалив вщент царину української індустрії, Дійсно, як сказали виступаючі попередні, саме креативна індустрія і туристична індустрія постраждала, одна з найбільше, від коронавірусної пандемії. пандемії. Ми приймали багато вже законів, які направлені на підтримку ту чи іншу економіки і різних її секторів. Цей законопроект виглядає, як на мене, дещо приймається із запізненням. Хотілося, щоб він був ще раніше. Особливо важливо те, що в ньому ми нарешті повертаємо правильне розуміння термінології грантів. Якщо гранти надаються на підтримку особливо культури, виглядає, особливо з боку держави або місцевих бюджетів, виглядає дещо безглуздим обкладати їх податками. місцеві громади або держава визначила можливість і знайшла можливість підтримувати креативну індустрію, то потрібно це підтримувати не оподатковуючи. Тому законопроект потрібний, І "Батьківщина" буде підтримувати. Закликаю всіх також проголосувати зеленою кнопкою і дати шанс оживити всіх, кого цей закон буде стосуватись. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народній депутатці Геращенко Ірині Володимирівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". В'ятрович Володимир, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Звичайно, що українська культура потребує підтримки, особливо після цього нещадного бюджетного скорочення, яке було здійснено в цій залі під прикриттям боротьби з коронавірусом. І, звичайно, що важливий законопроект з вами розглядаємо, але кілька зауважень спочатку по формі цього законопроекту. По суті, ми з вами розглядаємо перероблений чи альтернативний законопроект, розроблений членами гуманітарного комітету під номером 3379. його реєстрація окремим номером через 3 місяці, а не як альтернативного, є черговим прикладом правової сваволі і бажанням Президента Зеленського собі присвоїти напрацювання депутатів. Тепер по змісту – головне зауваження цього закону. Чинне законодавство не містить поняття "культурний грант". У нас є в Законі "Про Український культурний фонд" такі терміни як "грант", "грант інституційної підтримки". Відповідно запропоноване визначення "культурного гранту" у законопроекті настільки не конкретизовано, що по суті незрозуміло, що податківці матимуть на увазі під цим поняттям. А тому по суті сама серцевина цього закону настільки нечітко прописана, що робить неможливим використання цього закону справді для захисту української культури. "Європейська солідарність" буде підтримувати в першому читанні цей законопроект, але при умові його суттєвого доопрацювання в другому читанні. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату Кулінічу Олегу Івановичу, депутатська група "Довіра". Після цього ще попросила "Слуга народу". І, будь ласка, прошу, запросіть народних депутатів до зали. Після цього переходимо до голосування Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Лариса Білозір, Вінниччина, група "Довіра". Ви знаєте, хочу розпочати з хороших фактів і успішних і успішних кейсів про те, що креативні індустрії формують майже 5 відсотків ВВП України, точніше формували, в порівнянні з будівельною галуззю, де, наприклад, 3,8 є багато хороших кейсів. Коли проекти "Малі міста – великі враження" були визнані Європейським Союзом одним з найуспішних культурних проектів по децентралізації. Зокрема у мене на окрузі ми провели, 3 роки поспіль проводили фестиваль, який збирав по 60 тисяч тисяч людей, 800 артистів, оперних артистів зі всього світу, і це розвивало територію. Але справа в тому, що сьогодні вони всі, культурні індустрії, туризм і культура, поставлені в умови стагнації і виживання. Звісно, що до включення в оподаткування суми гранту, який отримує ФОП чи юридична особа – виключення. Так, це прогресивний крок. от, наприклад, коли ми запроваджуємо цим законопроектом знижену ставку податку на додану вартість в розмірі 7 відсотків – це добре. Але чи призведе це до зниження вартості квитків на театрально-видовищні заходи? Або, коли сьогодні Вінницька філармонія на останньому концерті отримала виручку 1 тисячу гривень. І зниження ПДВ до 7 відсотків їм тут ніяк не допоможе. Потрібно також все ж таки підтримати співпрацю культури і бізнесу. Взяти досвід закордонних країн успішних, Америки, Австрії, Німеччини, коли 5 відсотків доходів бізнесу відносяться на витрати, до 5 відсотків. І це буде їх стимулювати вкладати в культуру, в культурні індустрії. Тому ми, група "Довіра" підтримує цей законопроект. Але також закликаю всі фракції долучитися до розробки саме такого законопроекту, який дасть підтримку у співпраці і синергії і бізнесу, і культури. Дякую. Дякую. Вельмишановний Дмитро Олександрович! Я хотів би звернутись до наших колег щодо того, які уже навіть виступали до цього, що в нас насправді які економічні передумови, що ми здійснюємо сьогодні такі кроки у фіскальній чи фіскальній чи то податковій політиці. Я вам хочу нагадати, що бюджет, який зверстаний у вас на 2021 рік, передбачає дефіцит в 270 мільярдів гривень. Там додаткові запозичення – 702 мільярди гривень. Це нонсенс, такого ніколи не було в історії України. Це 66 відсотків дохідної частини бюджету ми не заробляємо, а формуємо за рахунок нових запозичень. І тому в таких економічних передумовах нас, чесно кажучи, дещо дивує пріоритетність такої податкової політики. Це раз. А другий момент. Нам, безумовно, хотілось би побачити податкове стимулювання в першу чергу не кінематографії, а проектів по модернізації та інноваційному розвитку національної економіки, які будуть створювати додану вартість всередині країни. І тоді ми будемо мати дійсно економічний ефект та результат. Дякую. Дякую. Зараз виступає Сушко Павло Миколайович. Яценко. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Сушко Павло Миколайович. Дякую всім тим, хто виступив у підтримку даного законопроекту. Тут багато питань, які ми врегульовуємо. Ми вводимо поняття "грант" і тим самим вирішуємо питання, проблемне питання, яке плутало податкові органи. А саме головне, тут є дуже необхідна норма, ми робимо кіно дійсно інклюзивним: для отримання податкової пільги демонстрування фільмів повинно відбуватися з обов'язковою адаптацією для людей з порушенням зору та слуху. Закликаю всіх підтримати даний законопроект. Дякую.

і інші заходи. Наприклад, по місту Умань у нас сьогодні зменшення туристів спостерігається і паломництво, і так далі. Тобто хотілось би все ж таки, щоб дійсно у нас були пільги. І нагадаю, що в багатьох країнах світу туризм є однією з таких складових поповнення економіки і не лише це туристичний збір, а і робочі місця, це і створення нових об'єктів інфраструктурних, і так далі. Тому давайте, дійсно, тут нема політики ніякої, підтримаємо цей закон до другого читання його доопрацюємо, щоб у нас все ж таки дати можливість покращити життя в такий тяжкий момент сьогодні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця.

Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій, законопроект реєстраційний номер 3851. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-273 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного це проект Закону про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування (реєстраційний номер 2228), це друге читання. До трибуни запрошується голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєв Микита Русланович. Хтось буде наполягати на правках? Можемо голосувати? Добре, дякую, що ви вийшли. Шановні колеги, ставлю...

Номер правки 12. Прошу поставити на підтвердження. Чому? Поясніть, чому? санкція статті, передбачена Кодексом про адмінправопорушення. Профільний комітет відповідно ці пропозиції не бачив, не обговорював. Тому прошу поставити цю правку на підтвердження. ПОТУРАЄВ М.Р. Шановні колеги, комітет не наполягає на тому, щоб ця правка… Ми врахували, але ми не наполягаємо на тому, щоб була врахована вона в тексті законопроекту. Дивіться, шановні колеги, щоб просто не було таких випадків в майбутньому. Я нагадую, що вносити правки між першим та другим читанням можна лише до того тексту закону, який був в першому. Якщо ми щось добавляємо, то це повинно було бути проголосовано по 116 статті Регламенту Верховної Ради України під час прийняття рішення, під стенограму, під час прийняття рішення прийняття законопроекту за основу. Тому зараз ставлю на голосування правку номер 12 народного депутата Княжицького. Вона була врахована комітетом, але зараз пропонується її відхилити. Ставлю її на підтвердження. Прошу визначатись та голосувати.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

За-289 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону України "Про споживче кредитування" (реєстраційний номер 1109). Це друге читання. До трибуни запрошується голова підкомітету Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Рєпіна Елла Анатоліївна.

НІКОЛАЄНКО А.І. Дякую. Ніколаєнко, "Батьківщина". Майже всі правки, які я вносив, були враховані. Декілька не було, але я не вважаю їх критичними. Головне хотів сказати, що це дуже потрібний законопроект, який, з одного боку, захистить маленьких позичальників. позичальників. І норми, які встановлюються, не дадуть можливості кредитувальникам оббирати потім, за рахунок відсотків, тих, кому допомога потрібна найбільше. І наступне. З іншого боку, кредитні спілки зможуть отримувати доступ до кредитної історії, тим самим буде захищати їх від шахраїв. Тому це важливий законопроект і прошу підтримати і автора законопроекту, і доповідача. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на правках якісь? На яких, Тарасе Івановичу? Номер правки? Шановний Дмитре Олександровичу, правка 42 – на підтвердження, нардепа Аллахвердієвої. Тобто ми говоримо по законопроекту щодо покращення якості системи кредитних історій фізичних осіб. А тут ідеться про пропозицію віднести до суб'єкта кредитної історії особи, яка звернулася по кредит, але якій було відмовлено в кредиті. Але тим не менше, знаходиться цей суб'єкт подання на кредит в кредитній історії. Це нелогічно, тому що є багато суб'єктивних

Позиція комітету – вона врахована частково. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 42 Аллахвердієвої була врахована частково комітетом. Ви наполягаєте на тому, щоб її відхилити? Ставлю на підтвердження правку номер 42 Аллахвердієвої. Врахована комітетом частково. Комітет наполягає саме на такому врахуванні. Прошу підтримати та проголосувати.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

За-310 Рішення прийнято. Дякую. Юнаков Іван Сергійович, з процедури. Колеги, процедурне питання. Прошу поставити Постанову 3568, це по ТСК з питань розслідування корупції в ДАБІ. Це дуже важлива зараз тема, вона має дуже великий резонанс. Вона є ця Постанова Дякую. Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Пропонується зараз її розглянути, без обговорення. Немає заперечень? Зараз тоді ставлю на голосування пропозицію про зміну черговості розгляду питань в порядку денному і після цього за неї голосуємо. Так? Ставлю на голосування пропозицію про зміну черговості розгляду питань, а саме про те, щоб зараз розглянути проект Постанови (реєстраційний номер 3568). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги! Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Пропонується Прошу підтримати та проголосувати. Реєстраційний номер 3568. Прошу підтримати та проголосувати.

Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань (реєстраційний номер 3608). До трибуни запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановні колеги, хтось буде на правках наполягати? Будуть. Йдемо по поправках. Друге правка, Князевич. Шановний пане Голово, шановні колеги, насправді ця правка є дуже принциповою, я просив би уваги всіх! Шановний пане Голово, за вашою пропозицією і за пропозицією лідерів фракцій ми домовились про те, що той графік роботи, який ми під час COVID використовуємо ми застосовуватимемо разом спільно в наших змінах до Регламенту на перспективу. Таким чином, ми пропонували з самого початку, щоб парламент у вівторок і в четвер працював до 15-ї години, в середу до 14-ї і в п'ятницю до 14-ї, але з 13-ї години півгодини на запити депутатські, оголошення, і півгодини на рубрику "Різне". На превеликий жаль, у першому читанні пройшли інші зміни. Сесійна зала була введена в оману. Начебто під привидом того, що треба збільшити час робочий, у середу – до 15 години збільшили робочий день, а в п'ятницю до 16 години, нібито через те, що не вистачає робочих годин. Я спеціально перепровірив, це не відповідає дійсності, оскільки робочі години в такому випадку фіксуватимуться за роботу в комітетах. КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановний Руслан Петрович, шановні народні депутати! По-перше, ніхто й нікого в оману не вводив, оскільки це відображено в первинній версії законопроекту, який був підписаний керівниками або співголовами всіх парламентських фракцій і депутатських груп, які є в парламенті або їхніми представниками. Перше. По-друге, дійсно, і це можна дослідити по стенограмі із засідання комітету, коли комітет розглядав цей законопроект перед першим читанням, деякі члени комітету дійсно перевіряли чи зберігається загальна кількість того часу, який виділено і на пленарні засідання, і на розгляд питань по суті під час пленарного засідання. Бо деякі члени Комітету регламентного говорили, якщо скорочується кількість годин, можна й скоротити зарплати депутатів. Через цю обставину комітет своїм рішенням вирішив відхилити цю вашу пропозицію.

Шановні колеги, я ставлю на голосування правку номер 2, народного депутата Князевича. Комітетом вона відхилена. Так? Я думаю, що зал буде визначатися. Ставлю на голосування правку номер 2, народного депутата Князевича. Прошу голосувати. За-244 Рішення прийнято. Правка врахована.

з 2-ї з приводу п'ятниці. Це якраз те, про що я сказав, ми мусимо підтримати і 5-у, тоді ми знімемо взагалі в комплексі це питання. Дякую. Позиція комітету така, що слід відхилити, по-перше, знову таки, через те, що це була первина версія законопроекту – раз. А, по-друге, на думку комітету, не варто обмежувати, чітко встановлювати час, який відводиться тільки на оголошення запитів і тільки на "Різне". Оскільки свого часу ще минулого року ми збільшили кількість депутатських запитів і, можливо, бракуватиме часу на їхнє оголошення. Тому тут парламент повинен бути трошки гнучким, flexible, через це і було відхилено цю пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю... В нас хвилина на виступи по правці. Ставлю на голосування... Шановні колеги, Руслан Петрович! Ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Князевича. Комітетом вона відхилена. Позицію і автора правки, і комітету ви почули. Прошу голосувати.

За-230 Правка врахована. Наступна правка. Поляков. Не наполягає. Пузійчук. Не наполягає Мінько. Не наполягає. Ніхто не наполягає більше на правках? Можемо переходити до голосування? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проекту Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань (реєстраційний номер 3608). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати? За-315 Покажіть по фракціях, будь ласка. "Партія "За майбутнє" – 7, "Голос" – 17, "Довіра" – 16, позафракційні – 10. 16, вибачте. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові (реєстраційний номер 3648). На трибуну запрошується член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Стефанишина Ольга Анатоліївна. Правок багато. Хто буде наполягати на правках своїх? Кінзбурська, бачу. Хто ще? Папієв. Колеги, дві особи? Щоб ми потім не добавляли, що ще хтось, ще хтось і ще хтось. Папієв Михайло Миколайович і Кінзбурська Вікторія Олександрівна. Так?

абсолютно такий корупційний закон. І я би всіх закликав народних депутатів України, щоб не говорити багато, щоб ви взяли висновок Науково-експертного управління Верховної Ради України. Я думаю, що ви довіряєте цьому органу і там фахові люди. Я от читаю шість норм Конституції України, які прямо порушує цей закон. І у висновку записано: "Відтак зазначені вище положення законопроекту порушують Конституцію України, чинні законодавчі акти України відповідної сфери, створюють конкуренцію повноважень між органами влади, порушують рішення Конституційного Суду". Тобто цей законопроект, якщо взяти його за цинічністю, то його треба назвати "закон про приватизацію крові українців". Тобто створюється якийсь уповноважений орган, який абсолютно не узгоджується з Конституцією України. У нас є центральні органи виконавчої влади, які спрямовують і координують діяльність в цій та інших сферах. Навіщо ви створюєте цей штучний орган? По-перше, хочу сказати, що створення уповноваженого органу конкретно відповідає Директиві Європейського Союзу, який вимагає від України наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. Ви знаєте, скільки людей інфікується інфікується щорічно гепатитами та ВІЛ-інфекцією в Україні при переливанні крові? Це приблизно дві з половиною тисячі людей. Ви знаєте, скільки людей інфікується в Європейському Союзі? Максимум 1-2 людини. Тому вибачте, будь ласка, але систему якості крові нам потрібно покращувати, і створення компетентного органу відповідає цим нормам. Комітет відхилив цю правку. Ставлю правку номер 99 на голосування. Комітетом вона відхилена, правка Папієва. Прошу визначатись та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка Папієва 163. так, по-перше, казати правду, не говорити неправду народним депутатам України. Ви абсолютно спотворюєте те, що записано в законопроекті і те, що зараз обговорюється. Я вас би, по-перше, теж відіслав би до зауважень Науково-експертного управління. Ви на біле говорите чорне. Науково-експертне управління вам говорить, що у нас є центральний орган виконавчої влади – це Міністерство охорони здоров'я. Ви створюєте свій уповноважений орган, під яким приватна буде структура, якій ви надаєте при цьому обов'язок, безоплатно щоб надавалися цій установі в комунальних державних закладах приміщення, обладнання і все інше. Шановні, схаменіться. Ну, куди ви будете розпихати ці гроші від цього законопроекту? Це абсолютно корупційний закон. Я прошу підтримати мою поправку. Позиція комітету, будь ласка. 14:40:31 СТЕФАНИШИНА О.А. Комітет рекомендував відхилити цю правку. Жодних приватних структур під жодним державним органом створено не буде. Навпаки, ми даємо можливість гнучкості в законодавстві. Не створювати окремий корупційний корупційний орган центральний виконавчої влади, а все-таки створити компетентний орган, як це прописано в директивах Європейського Союзу. Функції цього органу може виконувати частково як і Міністерство охорони здоров'я, так і існуючий Центр громадського здоров'я, так і Державна лікарська служба. Все буде залежати від того, як будуть прописані підзаконні акти. Ми не регулюємо ці питання цим законом. Будь ласка, читайте законодавство, за яке ви голосуєте. Шановні колеги, ви почули аргументи. Ставиться на голосування 163 правка народного депутата Папієва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. Шановні колеги, я дивлюся на доповідачку і таке враження, ну, дуже велика зацікавленість. Якщо вона каже, що компетентний орган, покажіть мені в Конституції, де записано такий компетентний. Є центральні органи виконавчої влади, є Закон "Про центральні органи виконавчої влади". Ви ж там... Якось я читав вашу біографію, у вас навіть записано, хоча без освіти, без цього, але ж ви там теж були. Шановні колеги, це лобістський закон. Я попереджаю одразу, що я буду подавати заяву і проект Постанови про відміну голосування навіть, якщо ви проголосуєте оцей корупційний законопроект в цілому. Я буду ініціювати подання до Конституційного Суду, тому що при Віктору Федоровичу навіть не приймали такі закони. Це абсолютна корупція. Абсолютно, це обман. У людей забирають соціальні гарантії, у людей забирають все і все безоплатно, а самі заробляти будуть гроші. Під себе створюють орган. Схаменіться! комітету. 14:42:51 СТЕФАНИШИНА О.А. Комітет відхилив цю правку. Але, знаєте, я вам хочу сказати, при вашому Вікторі Федоровичу дійсно такі закони не приймалися. І саме тому 25 років в Україні існує просто неефективна система регулювання крові. 25 років не змінювалося законодавство. Цей закон змінить, взагалі він є революційним, оскільки він змінить все регулювання в системі крові. І, так, ви праві, у мене є велика зацікавленість в ухваленні цього закону, бо я особисто знаю пацієнтів, які лікувались по 15 років від гепатиту С в цій країні, бо ваша влада не забезпечувала їх ліками і вони просто помирали при переливанні крові. Я дуже зацікавлена, щоб цей закон сьогодні був ухвалений. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування поправка 284 народного депутата Папієва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 14:43:59 За-79

Цим законопроектом взагалі знімаються доплати донорам, учням, які є учнями, і вищих навчальних закладів студентам і інших, тобто фактично всі соціальні гарантії, які давала попередня влада. От чим відрізняється цей закон. Ми давали доплати донорам. Ви хочете все взяти безоплатно і ще зняти надбавки до пенсій. скажіть правду, доповідачко? Ви ж прочитайте норму закону, що ви знімаєте доплати в розмірі 25 відсотків до встановлених надбавок і доплат до пенсій. Як це так, як мати таке обличчя антисоціальне, при цьому обманювати людей з трибуни і забирати у людей навіть оці доплати від держави, і хотіти все забрати на шару, а потім продати за долари. Схаменіться трошки! Позиція комітету – відхилити цю правку. Я просто коротко поясню, в чому суть. Сьогодні є вже статистика, що добровільне і безоплатне донорство за даними Всесвітньої ніж платне донорство. Але я хочу зазначити, що ви, пане Папієв, теж не дочитали закон. І жодних доплат ми не забираємо прямо завтра. П'ять років в Україні буде діяти перехідний період, де зберігаються як другий вихідний день, так і додаткові пільги пенсіонерам і студентам. До речі, учням цих пільг ніколи не було. Ви, мабуть, щось переплутали. Тому ми запроваджуємо 5 років, за які Україна має розвинути безоплатне донорство. До речі, колеги, це свідчення Київського центру крові: лише безоплатні добровільні донори складали основу донорства під час епідемії СOVID. Ці люди, в яких є місія рятувати інших інших людей – приходили і далі здавали кров. Платні донори під час епідемії… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 294 поправка народного депутата Папієва, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

14:47:03 СТЕФАНЧУК Р.О. Вельмишановна доповідачка, 189 поправка моя. Якщо можна? Я, по-перше, вдячний комітету, що врахували майже всі мої поправки. Але у мене питання. Чому не була врахована поправка, за якою встановлюється принцип відповідальності за надання шкоди в разі, коли була недостовірна, чи неповна інформація, що привела до негативних наслідків для здоров'я реципієнта? Це загальний принцип, який передбачений Цивільний кодексом, 82 главою, тому мені дуже цікаво, чому ця правка не була врахована? Дякую. Пане Руслане, я вам дуже вдячна дійсно за дуже велику кількість правок, які ви в тому числі подали. І ми намагалися врахувати майже всі. По 189 поправці мої юристи написали, що положення щодо відповідальності враховано в статті 25 закону. Це саме через цю причину, саме ця поправка була не врахована.

Дві хвилини надайте, будь ласка. 14:48:18 КІНЗБУРСЬКА В.О. У запропонованих правках до частини другої статті 22 з метою забезпечення доступу населення до безпечних і якісних донорської крові, її компонентів та препаратів у достатній кількості, суб'єкти господарювання, зазначені в частині першій цієї статті, мають право провадити спільну діяльність з суб'єктами господарювання приватної форми власності на основі укладених договорів про спільну діяльність на основі об'єднання вкладів учасників (це просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників, відповідно до вимог глави 77 Цивільного кодексу. При провадженні спільної діяльності на основі об'єднання вкладів учасників частка статутного капіталу суб'єктів господарювання зазначених в частині першій цієї статті повинна становити не менше 51 Тобто пропонується дозволити спільну діяльність приватного сектору та суб'єктів системи крові державної та комунальної форми власності. Але у разі утворення простого товариства для спільно діяльності, частка державного або комунального суб'єкта повинна бути е менше 51 Це означає і залучення інвестицій з приватного сектору, але зі збереженням належного контролю з боку держави і місцевого самоврядування щодо діяльності із донорською кров'ю. Ми на сьогодні маємо ситуацію коли даємо невичерпані можливості приватним компаніям заготовляти

Дякую. комітетом відхилені ці правки, я поясню коротко чому. По-перше, питання діяльності суб'єктів господарювання будь-якої форми власності не регулюється конкретно цим законом. Зміни до статті 22 були внесені 2 червня цього року і проголосовані в законі 644, який вже підписано Президентом. Друге. Для мене як українки і людини, яка більше за все турбується саме про пацієнтів, дуже важливо, щоби саме пацієнти не залишилися без компонентів крові. Тому цим законом законом ми вносимо певні норми. А саме, якщо комунальні служби крові з якихось причин не можуть забезпечити кров'ю лікарні, то приватні плазма-центри починають заготовляти кров і передавати її в лікарні в обсязі та за вартістю, яка визначається централізовано Міністерством охорони здоров'я. Крово-компоненти, які заготовляють приватизовані служби крові, реалізуються в лікарні в порядку та за ціною, які встановлює Кабінет Міністрів України. Дякую. Ставлю на голосування правку 251. Комітетом вона відхилена. Автор на ній наполягає. Прошу голосувати.

За-163 Рішення не прийнято. Правка номер 255. Прошу голосувати. За-149 Рішення не прийнято. Правка номер 259. Прошу голосувати.

За-183 Рішення не прийнято. І крайня правка 267. Прошу голосувати. За-196 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, переходимо до голосування за закон в цілому.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

За-216 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію

про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання проект Закону про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові (реєстраційний номер 3648). Прошу підтримати та проголосувати.

За-249 Рішення прийнято. Шановні колеги, залишилося 4 хвилини, пропоную не заходити в питання. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.